kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 69. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 58. člena, prvega odstavka 60. člena ter 93.a člena Poslovnika Državnega zbora

Obveščen sem, da se današnje seje ne more udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Janja Sluga, Monika Gregorčič od 14. ure dalje, Ferenc Horváth, mag. Branislav Rajić, Jurij Lep, dr. Franc Trček od 18. ure dalje, Mihael Prevc do 16. ure, Predrag Baković od 17. ure dalje. Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora določil Kolegij, za danes sodelovanja na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za seje na daljavo v obliki videokonference ni najavil noben poslanec oziroma poslanka. Na sejo sem vabil predstavnike Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam. **V skladu z drugim in četrtim odstavkom 93.a člena Poslovnika Državnega zbora dnevni red seje Državnega zbora na daljavo določi Kolegij predsednika Državnega zbora s sklicem**, zato o njem

potekata še dve preiskovalni komisiji, na katerih sodelujejo tudi naši poslanci. Na eni preiskovalni komisiji sodeluje tudi predlagatelj današnje točke, oseba, ki bi morala čez tri minute

Predsednik, mi smo o tem že govorili danes na Kolegiju in prosim, da se našim poslancem omogoči, da sodelujejo danes na plenarnem zasedanju in obenem, da se jim omogoči, da tudi

prekineta za čas plenarnega zasedanja Državnega zbora. Tega presedana, da koalicija sklicuje preiskovalne komisije v času plenarnega zasedanja, ko opozicija skliče izredno sejo, in s tem onemogoči oziroma sili poslance opozicije, da se odločajo glede svoje ustavne pravice, na kateri seji bodo sodelovali, je nesprejemljivo. Zato v skladu s poslovnikom oziroma z neko prakso, džentelmenstvom prosim oziroma predlagam, da Državni zbor sprejme sklep, da se prekineta preiskovalni komisiji v času

prej sklicani seji Kolegija predsednika Državnega zbora. Jaz sem potem govoril tudi z določenimi službami v Državnem zboru. Kar se tiče problematike sklicevanja preiskovalnih komisij v času plenarne seje, ta problematika ni nova. Pravzaprav se je začela že v prejšnjem mandatu in danes očitno eskalirala do te mere, da eden izmed poslancev ne more sodelovati na plenarni seji, čeprav si to želi. Sam poslovnik ne daje nobene podlage za to, da bi Državni zbor odredil preiskovalni komisiji oziroma delovnemu telesu, da svoje delo prekine. Res je, v preteklosti, ampak govorim že davno nazaj, torej več kot eno leto nazaj, je očitno v Državnem zboru obstajal nek džentelmenski dogovor, da takrat, ko je plenarna seja, ni delovnih teles, ni preiskovalnih komisij. Sedaj tega že več kot eno leto ni in jaz predlagam, da se v zvezi s tem pogovorimo tudi na jutrišnjem posvetu, na katerem smo se že dogovorili za temo posveta, razdelitev mest v delovnih telesih, da se pogovorimo tudi o tem. Danes kakšne posebne podlage, pravne podlage v poslovniku za to, da preprečimo delo preiskovalni komisiji, nimam. Toliko lahko povem. Kolega Golubović, imate besedo. **BRANE GOLUBOVIĆ (PS LMŠ):** Za nas je to nesprejemljivo. Naš član in predlagatelj današnje seje, ki bi moral predstaviti vsebino te seje, je na preiskovalni komisiji, ker je odgovoren. Zdaj prihaja gor, kar pomeni, da mu onemogočate, da bi bil na preiskovalni komisiji, kjer ste si uzurpirali to, da preiskujete sami sebe, nabavo zaščitne in medicinske opreme. Na ta način se mi zdi, da koalicija namerno, zlonamerno sesuva delo opozicije in onemogoča, da bi naš član preiskovalne komisije zastavil vprašanja zaslišancem. Pa še nekaj, da povem. Ta današnja seja je bila sklicana dvanajst dni nazaj. Dvanajst dni je bilo časa, da se zaslišance, priče obvesti, da se prestavlja za en dan seja preiskovalne komisije, pa tega niste naredili. In me prav zanima, ali bomo prekinjali to plenarno sejo, da se bo naš član lahko udeležil in postavil kakšno vprašanje. In oba, tudi nadomestni član sodeluje danes v razpravi ,in to je nedopustno, kolegice in kolegi, in to pomeni novo prakso, da lahko tudi opozicija sklicuje ob glasovanjih v tem državnemu zboru preiskovalne komisije in tam odločamo o pomembnih stvareh. Tako to ne gre. Veljal je nek džentelmenski dogovor, da se preiskovalne komisije v izrednih situacijah sklicujejo v ponedeljkih med poslanskimi vprašanji. To bi še nekako sprejemali. Ampak to, da namerno naredite, se dogovorite, da boste to naredili, naredite prekinitev in ob enih nadaljujete sejo − ko bi jo vsaj ob dveh nadaljevali, ne ob enih − ko veste, da bi moral naš član predstaviti, to pa ne gre. Hvala lepa. Obljubim, da se o tem pogovorimo na prihajajočem posvetu. Ta problematika sovpada tudi z dejstvom, da imamo v tem sklicu ustanovljenih že cel kup preiskovalnih komisij, da težko dobijo mesto v dvoranah, da nekatere, tako sem slišal s strani predsednikov, prosijo oziroma si zagotavljajo prostor za sejo en mesec vnaprej. Tako bo verjetno potrebna na tem področju ena dolgoročnejša rešitev, se lahko nenazadnje dogovorimo tudi v zakonu o preiskovalnih komisijah, ki ga v bistvu pripravljamo. Nadaljujemo sejo. Predlog priporočila je v obravnavo zboru predložila skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem. V zvezi s tem predlogom priporočila je skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja Robertu Pavšiču. Spoštovani kolegice in kolegi! Težava ostaja še naprej odprta, tudi če bomo o njej razpravljali na dolgo in na široko. Danes bomo pač razpeti med dva bregova. Poročilo Računskega sodišča je veliko več od samega pregleda postopkov nabave zaščitne in medicinske opreme. Je prvo institucionalno in zaključeno, torej pravnomočno gradivo o razgrajanju in vladnem divjanju ob epidemiji. Razgalja vaše razumevanje oblasti, vašo uzurpacijo predpisov in inštitucij, razgalja, pa če to še tako zanikate, vaš odnos do etičnosti in spodobnega. Brezmejno in brezsramno si dovolite dobesedno vse. In danes je čas, da pogledamo resnici v oči in si rečemo, ta politika, ta vlada, ti posamezni člani vlade, ti so krivi ne le za oškodovanje javnih financ v zasebne namene, za lastne interese, ampak tudi za vse posledice, ki so nastale zaradi ozkogledosti, finančne ozkogledosti. Kmalu bo leto dni, odkar smo podobno sejo začeli z naslednjimi besedami: »Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, samooklicani reševalec življenj, heroj, skala modrosti in utelešenje sposobnosti v kritičnih tednih marca in aprila lanskega leta. Mesija.« Takrat se je skušal prikazati interpelirani minister v svojem odgovoru na očitke, ki se v poročilu Računskega sodišča danes zgolj potrjujejo. Za moj okus sicer precej neuspešno, kajti ministrovo zagovarjanje sem dojel izključno kot prosti spis, prežet z moralistično vsebino, enako kot sedaj počne v odzivih na poročilo Računskega sodišča. Pa ne samo on. Celotna vlada se trudi zakriti, prikriti, odvrniti pozornost, zloščiti svojo podobo. Spomnimo se, da je s komunikacijskim obratom, piar spinom, da bomo vsi razumeli, Počivalšek skušal relativizirati očitke revizorjev, se oprati odgovornosti krivde, češ, saj v poročilu ni nič obremenilnega. Pa mu je uspelo? Še zdaleč ne. Morda je res zgolj izvrševalec, sicer zelo dvomim, prej bi rekel, da je bil polmarioneta, ampak zato nič manj odgovoren, odgovoren objektivno in subjektivno, odgovoren za nepregledne, negospodarne in za izbrance dobičkonosne postopke naročanja in nakupe zaščitne ter medicinske opreme. Odgovoren objektivno in subjektivno za zavestno prikrivanje dejstev, laganje, za mrcvarjenje resnice, zavajanje javnosti, neetično klientelistično ravnanje. Sedaj je večina vseh sumov, indicev in razkrito osebno vpletanje v postopke nakupov opreme z javnimi sredstvi potrjena dokazano. In iz tega sledi, da je ne samo on, pač pa celotna vlada najmanj politično odgovorna. Ali ji bo dokazana, vsaj kateremu od akterjev, še kakšna druga odgovornost, denimo kazenska, s tem se ukvarjajo drugi. Glede na videno in prebrano, je to nujno. Upam le, da bodo pristojni organi, ki jim je Računsko sodišče zaradi sumov kaznivih dejanj predalo 13 pogodb, ob vseh kadrovskih obglavljanjih svoje delo resnično lahko opravili neovirano brez pritiskov in poskusov vplivanja, brez nenadnih novih menjav. Ja, veliko besed in trditev iz interpelacije bi lahko uporabili danes in jih tudi bomo. Seveda z ugotovitvami in dokazi, ki jih je zbralo ne le Računsko sodišče, ampak tudi ostali organi. Že pred letom dni smo trdili, da so bili postopki nabave zaščitne in medicinske opreme nepregledni, neučinkoviti, da so obstajali sumi korupcije in da se ni vedelo, kdo pravzaprav odloča. Poglejmo, kaj pravi poročilo, navajam: »Računsko sodišče je ocenilo, da Vlada, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za obrambo in Zavod, vsako v okviru svojih pristojnosti, niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne medicinske opreme. Postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti.« Konec navedka. Če to prevedemo, vsaj zadnji stavek, ravnali so nezakonito. Nismo presenečeni. V javnosti so ves čas odzvanjala opozorila, da gre veliko stvari narobe. Spomnimo se mask za splošno populacijo, ki jih je uvozil Kmezad − TMT. Aneks je vlada sklenila tudi potem, ko ni bilo več panike, saj so letala že preletala Slovenijo. Kljub temu je družba dobila skoraj 14 milijonov evrov za maske za splošno populacijo. Spomnimo se mask z gumicami podjetja Korez − Sorting Group, ki zdaj ležijo v skladiščih. Spomnimo se Acrona, ki je uvozil največ zaščitne opreme in spomnimo se družbe genEplanet, ki je za državo uvozila neuporabne predihovalnike. Naj spomnim, kako dobre golfe smo kupili. Tako dobre golfe, da je bilo na dan razglasitve drugega vala epidemije 19. oktobra od 148 nabavljenih ventilatorjev najmanj 110 neprimernih za zdravljenje bolnikov. Tri četrtine nakupa je bilo neuporabnega. Toliko o reševanju življenj. Večina omenjenih družb se dotlej nikoli ni pojavljala med dobavitelji zaščitne ali medicinske opreme, je pa večina teh družb imela znance v Vladi ali blizu nje. Še več. Računsko sodišče je ugotovilo, da so različne osebe, ki niso bile zaposlene na Zavodu, v več primerih nabav dajale direktorju Zavoda in drugim vodilnim uslužbencem, navajam, »konkretna navodila o tem s katerim ponudnikom in pod kakšnim pogoji naj zavod sklene pogodbo oziroma so bili celotni postopki pridobivanja in obravnave ponudb izvedeni s strani tretjih oseb«. Konec navedka. Je to učinkovito, nepristransko ali celo transparentno? Vprašanje je seveda retorično. In mi se moramo danes ukvarjati z vnovično obravnavo tega poročila, ker je Vlada reševala življenja. Vlada je s pomočjo ministrov, poslancev, nekdanjih politikov, seveda z blagoslovom Janeza Janše, vzpostavila skrajno nepregleden sistem in na delu od doma pustila cele ekipe ljudi, ki so znali in zmogli nabavljati opremo. Ampak oni so vedeli nekaj več, predvsem so vedeli, kdo je zanesljiv prodajalec in kaj dejansko lahko pričakujemo. Vlada pa je na drugi strani vedela, da lahko neformalne skupine izbranih posameznikov, ki jih skrbno izbere politika, naredijo več. Seveda za prava, naša podjetja. Pristojnosti ste selili, jih nato še bolj razpršili, malo se je pisalo, še več klicalo, povišani toni, navodila, drama, naglica, sklicevanje na neprave podatke, lažne številke po načelu: vsi za vse zaslužni, nihče za nič odgovoren ali − bog ne daj! celo kriv. Kaj drugega kot nepreglednost je ta vaš razvejani sistem, vaš trikotnik: obrambno ministrstvo, gospodarsko ministrstvo, zavod. Je ta sistem kaj drugega, kot vnaprej načrtovani manever pranja rok, če jih bo treba prati? Kaj drugega kot nepreglednost so elektronska sporočila državne sekretarke, soproge in še koga ali pa telefonski klici nekaterih politično odpisanih. In zakaj vam je to ustrezalo? Vi že veste, zakaj. Mi zgolj sklepamo. Namreč, da ste v zavetju te nepreglednosti lahko nemoteno zadeve prikrivali. Naj malo osvežim spomin. Spomin na 18. marec lani, ko minister Počivalšek pokliče direktorja javnega zavoda in mu naroči, v dveh urah, treh urah bo imel bančno garancijo za tega Bitenca. Bitenc pa bo moral posel dobiti, vi pa plačajte zdaj. Samo dan prej je Jelka Godec, takrat še poslanka, pisala na Zavod, MGRT in Ministrstvo za zdravje, da je neformalna strokovna skupina pozitivno ocenila pet predihovalnikov. Sicer pozneje ni bil kupljen nobeden od teh, ki jih je požegnala gospa Godec. Kupljen je bil šesti, za katerega je dal v vsega sedmih minutah oceno nekdo povsem tretji. Že 16. marca pa nekdanji politik, torej fizična oseba, po navodilih predsednika vlade, tako vsaj sam trdi, grozi z izgubo službe. Skladno s temi grožnjami Zavod sklene pogodbo z družbo Dobnik trade, edino družbo, ki je dobila avans za nekaj drugega kot za predihovalnike. Vse to, kar sem opisal, in še več tega smo vedeli že pred letom dni. Danes vemo še neprimerno več. In kaj se je zgodilo? Nič. čeprav je vsaj dvema, torej ministru Počivalšku in državni sekretarki v kabinetu predsednika vlade Godčevi, politična odgovornost za nedopustno poseganje v javni sistem in posredovanje za zasebna podjetja nedvoumno dokazana. A zgodilo se ni nič. In to so samo trije, po mojem mnenju in prepričanju ne tako osamljeni, primeri. Več posameznikov in podjetij je na račun korone izdatno zaslužilo. Vlada na čelu z Janezom Janšo, Zdravkom Počivalškom, Matejem Toninom in drugimi je to plenjenje davkoplačevalskega denarja ne le omogočila, ampak ga je celo spodbujala. Danes bomo obravnavali prvi celostni dokument, ki je do popolnosti razkril hobotnico tako imenovanih nabav zaščitne in medicinske opreme. Pa ni šlo le za nabave. Dejansko je šlo za marsikaj več. Vem, kaj bomo poslušali v vaših zagovorih. Ponavljali boste že znane in zlajnane fraze, kot so prazna skladišča, puška v koruzi. Poslušali bomo tudi to, da je predsednik Računskega sodišča neprimeren za podajanje ugotovitev. Kar pa je najbolj sprevrženo, spet boste ponavljali mantre o reševanju življenj. Seveda vso to vašo trhlo in neprepričljivo obrambo zanikajo empirične ugotovitve, številke, denarni tokovi, elektronska pošta. Medtem ko ste vi domnevno reševali življenje, je v razne žepe prijateljev in znancev poniknilo več deset milijonov našega davkoplačevalskega denarja, denarja ljudi. Medtem ko ste vi domnevno reševali življenja, je zaradi vaših nabav po domače in za domače in zaradi vaše zanemarjene skrbi za ranljive umrlo več kot štiri tisoč ljudi. In po vsem tem imate odgovorni še obraz in vest hvaliti se, kako ste zagotovili tisoč dodatnih novih postelj v domovih za starejše občane, kako ljudem finančno pomagate, kako ste poskrbeli za cepiva, teste, nagrajevanje v zdravstvu. Tolažite se, da odlično opravljate del. Slaba tolažba. Resnica je drugačna: da ste ustvarili odlične razmere za vam bližnje ljudi in podjetja. Saj veste, vse se vrača, vse se plača. In še to. Zdaj je nedvomno, da vlada in njena koalicijska manjšina opravljata le še posle za lastne interese in koristi – za ljudi pač ne. Hvala lepa. Predlog priporočila je 31. marca 2021 kot matično delovno telo obravnaval Odbor za gospodarstvo. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je predsednica odbora ugotovila, da je obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev priporočila odbora dajem besedo predsednici Mateji Udovč.

Učinkovitost nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za obrambo, Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve ter Zakonodajno-pravna služba. V uvodni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja predstavil ključne ugotovitve revizijskega poročila ter razloge za vložitev predloga priporočila v obravnavo Državnemu zboru. Pri tem je poudaril, da postopki javnega naročanja niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov, v nekaterih primerih pa so celo potekali v neskladju s predpisi in drugimi akti. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v dopolnilni obrazložitvi pisnega mnenja glede 3. točke opozorila, da je pregon storilca kaznivih dejanj v izključni pristojnost državnih tožilcev, ki so samostojni, vlada pri pregonu nima pristojnosti. V zvezi s 6. točko je opozorila, da ne gre za ukrepa za delo vlade, ki sta lahko predmet priporočila. Poleg tega poziv predsedniku vlade oziroma ministrom k odstopu ni v pristojnosti Državnega zbora. Državni sekretar z MGRT Simon Zajc je predstavil pisno mnenje Vlade ter pri tem poudaril, da je bil v času nabav opreme največji problem neuporabljivost obstoječih predpisov in strateških oziroma izvedbenih dokumentov za izvedbo ocene potreb in nabav nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. Ob tem je spomnil, da je vlada z delom pričela v situaciji, ko je bila sistemska ureditev neustrezna in zaloge prazne, a je kljub temu uspela dobaviti zadostno količino ustrezne nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. Poudaril je, da iz revizijskega poročila ne izhaja očitek glede oškodovanja javnih sredstev ali zaključek o neuporabni opremi. Glede vsebine predloga priporočila je podrobno predstavil razloge, zaradi katerih Vlada meni, da so točke predloga priporočila nepotrebne, nesmiselne oziroma neutemeljene. V nadaljevanju je vršilec dolžnosti direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve poudaril, da je bilo sodelovanje Zavoda z Računskim sodiščem v času izvajanja revizije dobro. V razpravi so nekateri člani izrazili mnenje, da kaotična situacija in težave v dobavnih verigah blaga ne bi smele biti izgovor za zameglitev preglednosti, razpršitev pristojnosti in izpeljavo neustreznih, netransparentnih in neučinkovitih postopkov nabave opreme. Razpravljavci so pozvali k iskanju dokazov, dokazovanju in spremljanju odgovornosti za storjene napake tudi z vidika kršitev zakonodaje in oškodovanja javnih sredstev. Ob tem so poudarili potrebo po sprejetju priporočil za ukrepe, ki bodo v prihodnje preprečili ponavljanje tovrstnih napak. Po drugi strani je bilo v razpravi izpostavljeno, da ugotovitve revizijskega poročila temeljijo na kriterijih za ugotavljanje učinkovitosti, ki so bolj pravne kot ekonomske narave. Izraženo je bilo tudi mnenje, da vlada v takratnih okoliščinah ni mogla ravnati optimalno, saj je bila soočena s kaotičnim stanjem na svetovnem trgu opreme in ni razpolagala s potrebnimi informacijami ter uporabnimi strateškimi oziroma izvedbenimi dokumenti za izvedbo postopkov. V teh razmerah zato postopki niso bili izvedeni optimalno učinkovito. Izraženo je bilo tudi mnenje, da so priporočila Računskega sodišča za ukrepanje ukrepanje precej nedoločna in da je ukrepanje v veliki meri prepuščeno revidirancem. V razpravi je bilo opozorjeno, da je omenjena situacija razkrila šibke točke upravljanja države v obdobju krize,obenem pa je bil podan tudi predlog za izboljšanje kriznega upravljanja države v prihodnosti. Odbor je na podlagi Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh delih predloga priporočila in jih ni sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja Vlade dajem besedo Simonu Zajcu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Hvala, gospod predsednik za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, dober dan! Uvodoma Vlada izpostavlja, da priporočila, ki sicer na odboru niso bila izglasovana, ne odražajo dejanskega stanja, pri čemer so bila nekatera priporočila celo nesmiselna oziroma nepotrebna. Posamezno priporočilo oziroma njegova obrazložitev namreč spregleda bistvo revizijskega poročila Računskega sodišča. Predmet revizije je ravnanje Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za obrambo in Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v obdobju od 1. 1. 2020 do izdaje osnutka revizijskega poročil, to je do 30. 12. 2020. To vključuje tako ravnanje prejšnje 13. vlade, kot tudi aktualne vlade Republike Slovenije ter vseh prej omenjenih institucij. Ena izmed ključnih ugotovitev Računskega sodišča je, citiram: »Urgentne nabave nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme so se izvajale v okviru oblikovanja blagovnih rezerv oziroma nadomeščanja že uporabljene opreme v blagovnih rezervah.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 Ampak ne glede na navedeno slabost sistemske ureditve, so se nekateri revidiranci aktivirali.« Konec citata. Iz navedenega izhaja, da je primarni problem pri samih nabavah zaščitne in medicinske opreme v uporabljivosti takrat obstoječih predpisov, ki sploh niso omogočili učinkovitega izvajanja ocenjevanja potreb zaščitne in medicinske opreme. Tako ni bilo jasno, kako in kdo spremlja stanje zalog ter kaj in koliko naj se nabavi. Posledično tudi posamezni deležnik ni mogel biti vnaprej učinkovito pripravljen na aktiviranje. Treba je upoštevati, da je bila aktualna vlada Republike Slovenije ustanovljena šele 13. marca, torej v času, ko je bil koronavirus v polnem razmahu po vsem svetu in so tako že samo zaradi tega dejstva vladale izredne razmere, torej neodvisno od neustrezne sistemske ureditve. Poleg tega je treba tudi upoštevati, da je v času do nastopa aktualne vlade Republike Slovenije prejšnja vlada izvedla zanemarljivo število dobav in ni poskušala sanirati neustrezne sistemske ureditve. Računsko sodišče še navaja, citiram: »Ministrstvo za zdravje je v tridnevnem obdobju od 11. 3. 2020 do 14. 3. 2020 sklenilo eno pogodbo za dobavo mask, ki ni bila realizirana. Poleg tega pa je izdalo še osem naročilnic za dobavo zaščitne opreme in dveh ventilatorjev. Vendar Ministrstvo za zdravje postopkov javnega naročanja ni izvajalo povsem učinkovito, saj z dobavitelji ni v vseh primerih sklenilo pogodb in ni uporabilo postopkov v skladu s predpisi s področja javnega naročanja. Poleg tega pa je plačalo avans brez zavarovanja, pri nekaterih naročilih pa je tvegalo, da bo nabavljena oprema Konec citata. Tako je potem aktualna vlada Republike Slovenije poleg izrednih razmer in neustrezne sistemske ureditve svoje delo morala začeti v okoliščinah praznih zalog. Vlada izpostavlja, da je treba upoštevati, da je tudi Računsko sodišče kot pozitivno izpostavilo, da so se nekateri revidiranci aktivirali. Tako se je na primer aktiviralo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je nudilo svojo pomoč. Kot izpostavlja Računsko sodišče, je bilo od 14. 3. 2020 do 1. 6. 2020 sklenjenih 64 pogodb. Navedeno nedvomno predstavlja učinkovito ravnanje, saj je bilo tako omogočeno, da blagovne rezerve niso bile več prazne in da je bila dobavljena ustrezna zaščitna in medicinska oprema, in to v zadostnih količinah. Glede na navedeno ne držijo pavšalni očitki, da naj bi bila beseda »neučinkovito« temeljno sporočilo Računskega poročila. Na to niti ni mogoče sklepati iz selektivno zbranih delnih prepisov posameznih odstavkov tega poročila, ki ga podajajo predlagatelji izredne seje. Dovolite mi, da se na kratko dotaknem še posameznih priporočil, ki so bila predlagana na odboru, a ne izglasovana, ker se mi zdi vseeno potrebno. Priporočilo številka 1 v zvezi s takojšnjim ukrepanjem v skladu s priporočili in popravljalnimi ukrepi Računskega sodišča, ki izhajajo iz revizijskega poročila, je nepotrebno. Računsko sodišče je namreč že v okviru 5. točke poročila posameznim revidirancem določilo rok 90 dni, v katerem bosta revidiranca Računskemu sodišču tudi predložila odzivno poročilo. Revidiranci, katerim je Računsko sodišče podalo priporočila, pa že preučujejo posamezna priporočila Računskega sodišča in tudi ukrepajo. Priporočilo številka 2 je bilo prav tako nepotrebno, saj se je nanašalo na popravljalni ukrep številka 1, ki ga je Računsko sodišče že določilo Vladi, ki mora popravljalni ukrep realizirati v sodelovanju z ministrstvi za zdravje, za gospodarski razvoj in tehnologijo in za obrambo v roku 90 dni od prejema revizijskega poročila. Posamezni resorju preučujejo priporočila, ki spadajo v njihov resor in pripravljajo ukrepe. V zvezi s prvim in drugim priporočilom bi izpostavil, da je treba upoštevati dejstvo, da gre za dolgosežni sistemski problem, kjer je treba primarno zagotoviti ustrezne spremembe predpisov in dokumentov načrtovanja in izvajanja, zaradi česar sama izvedba vseh priporočil parcialno, brez upoštevanja morebitnih ustreznih sistemskih sprememb, ni smiselna oziroma ni mogoča. Lahko pa povem, da so Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za obrambo in Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve že sprejeli nekatere popravljalne ukrepe oziroma upoštevali priporočila, ki se nanašajo na posamezni Tudi Ministrstvo za zdravje je že tekom revizije podrobneje določilo postopke ugotavljanja zalog in ocenjevanja potreb za področje zdravstva v načrtu dejavnosti Ministrstva za zdravje 2020. Po mnenju Vlade je bilo tudi 3. priporočilo nepotrebno. Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES in tudi nacionalni zakon o javnem naročanju namreč določata tudi načine postopkov javnega naročanja ter ravnanja naročnikov v primerih nabav v izrednih okoliščinah. Vlada v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za izvedbo naročila v tako imenovanih izrednih okoliščinah, postopek naročila izvaja skladno z določbami Zakona o javnem naročanju, in sicer praviloma za uporabo točke č) prvega odstavka 46. člena oziroma 8. točke 27. člena, ki govori o javnem naročilu opreme, tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči. Dodatno je za lažje razumevanje treba pojasniti, da se v rednem običajnem poslovanju javni naročniki večinoma poslužujejo odprtega postopka javnega naročanja v okviru katerega minimalni rok za prejem ponudb, skladno z drugim odstavkom 40. člena ZJN-3, praviloma znaša 35 dni od dneva, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu. Temu pa je treba dodati še čas, potreben za sprejem odločitve o oddaji naročila. To pomeni, da od same objave do odločitve mine minimalno 40 dni ali več brez upoštevanja morebitnih revizijskih zahtevkov. Ob upoštevanju tržnih okoliščin v času prve epidemije ter stanju zalog medicinske in zaščitne opreme, kakršnega je pustila prejšnja vlada, aktualna vlada zaradi zagotavljanja pravice do zdravstvenega varstva iz 51. člena Republike Slovenije ni mogla postopkov voditi kot v času običajnih razmer, temveč se je nujno morala poslužiti izjeme iz 46. člena ZJN-3, ki je omogočila hitrejšo in učinkovitejšo reagiranje na razmere na trgu. Tega načina se je sicer poslužila tudi prejšnja vlada s sklepom z dne 11. 3., ko je Ministrstvu za zdravje naročila izvedbo postopkov po prej navedenem členu. Vlada Republike Slovenije tudi opozarja, da revizijsko poročilo niti v eni besedi ne naslavlja ali ugotavlja kakršnihkoli korupcijskih tveganj, okoriščanj. V celotnem besedilu revizijskega poročila se besedi korupcija ali okoriščanje ne pojavljata. Tako je očitno, da 3. priporočilo sploh ni v povezavi z ugotovitvami tega poročila. V zvezi s 4. priporočilom, ki je bilo ne samo nepotrebno, ampak tudi nesmiselno, saj vsi revidiranci v največji meri sodelujejo z vsemi organi nadzora, velja opozoriti slednje, na kar je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora: pregon storilcev kaznivih dejanj je v skladu z Ustavo, Zakonom o Državnem tožilstvu in Zakonom o kazenskem postopku v izključni pristojnosti državnih tožilcev, ki so samostojni pri vodenju pregona, Vlada pa pri pregonu nima nobenih pristojnosti. Dodatno poudarjam, da revizijsko poročilo ne omenja kakršnegakoli nesodelovanja kateregakoli funkcionarja ali javnega uslužbenca, niti nima pristojnosti ugotavljati kakršnekoli odgovornosti. Odgovornost posameznikov presojajo druge institucije, pri tem pa morajo v okviru tistih postopkov organi tudi upoštevati ustavno zagotovljena načela. Bistveni očitek Računskega sodišča niso nepregledne normativne podlage, sprejete v času izrednih razmer, temveč obstoječa trajna sistemska neustreznost, za kar pa nikakor ni odgovorna aktualna vlada. Priporočilo številka 6 je bilo po mnenju Vlade popolnoma nesmiselno. Že sama Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je prvotno opozorila, da navedeno priporočilo ne vsebuje ukrepov za delo Vlade, predmet priporočil pa so namreč lahko samo ukrepi za delo Vlade. Iz revizijskega poročila niti ne izhaja kakršenkoli očitek o smeri oškodovanja javnih sredstev, poleg tega pa tudi ne izhaja zaključek o neuporabni opremi. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Miha Kordiš bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. **MIHA Hvala za besedo, predsedujoči. Vsakič, ko je na oblasti Janez Janša, gredo provizije v nebo. Prvič, s trgovino z orožjem v 90. letih. Drugič, z afero Patria. No, pod tretjo Janševo vlado so tukaj nabave zaščitne opreme. Ja, za denar in oblast je Janez Janša pripravljen izkoristiti celo epidemijo in stiske ljudi v njej. Poročilo Računskega sodišča je razkrilo v osnovi nekaj, kar smo vsi že vedeli. Z nabavo zaščitne opreme je vlada Janeza Janše hranila svoje posrednike in rezala provizije, ni pa reševala življenja. Cilj nabav ni bila zaščita prebivalstva, ampak korupcija. Poročilo je na to temo dovolj zgovorno. Kupovalo se je povprek in čez, po kavbojsko. Če izpostavim le nekaj ugotovitev Računskega sodišča: kupovalo se je oprema brez ustreznih certifikatov, sklepale so se pogodbe pod manj ugodnimi pogoji, kot so bili zavedeni v ponudbah, pogodbe so se podpisovale kar brez ponudb, oprema se je v nekaterih primerih najprej prevzemala, nato šele so se podpisovale pogodbe in podobno. Kaosa vlada Janeza Janše v resnici ne zanika, toliko raje ga relativizira, češ, oni so reševali življenja, vse države so se znašle v podobni situaciji, nihče ni bil na to pripravljen, dogajali so se izredni zasegi opreme za druge države, ki so jih tretje države naročile in tako naprej. Te trditve morda same po sebi retorično celo učinkujejo, a tudi nanje poročilo meče malo drugačno luč. Iz ugotovitev v tem poročilu namreč lahko razberemo, da se je ves opisani teksas začel po ustanovitvi medresorske vladne skupine, ki naj bi pomagala pri nabavah. V prevodu, da se je lahko ribarilo v kalnem, je bilo treba najprej skaliti korito, in to se je zgodilo po navodilu z vladnega vrha. Razsulo je bilo torej ustvarjeno in bilo je ustvarjeno namerno in zavestno. Zakaj? Ja zato, ker se provizije vendarle ne režejo same od sebe, oziroma, kot trdim že od začetka, nabave zaščitne opreme so organiziran kriminal vlade Janeza Janše. Dodajmo še, da tega organiziranega kriminala vlada vzlic svoje akutne nesposobnosti ni zmožna niti prikriti. Namesto tega se ukvarja z nečim drugim. Če gospe in gospode z vlade lahko cela država v živo spremlja, kako plenijo javne finance, se morajo vladni funkcionarji vsaj zavarovati pred pregonom. Kako? Z udarom na policijo. Nič čudnega torej, da je generalnega direktorja policije vlada zamenjala že na svojem prvem zasedanju 13. marca lansko leto. Nato je hitro sledila še menjava prvega kriminalista, to je postal funkcionar SDS Vojko Urbas, pred tem v spolno nadlegovanje vpleten specialist za prisluškovanje in druge posebne metode. V tretjem koraku je vlada obglavila še slovenski FBI, Nacionalni preiskovalni urad, in še nekoliko kasneje na vrh NPU postavila Petro Grah Lazar, prijateljico razvpitega goljufa Roka Snežiča, glavnega vezista med Janezom Janšo in kriminalnimi združbami. Za piko na i so nepokorne policiste, ki ne želijo terorizirati ljudi za cilje SDS napotili na penalni oddelek. Gospe in gospodje, na delu ni le zaščita organiziranega kriminala oblasti v teku, kot ga lahko spremljamo ali smo ga lahko spremljali pri nabavah zaščitne opreme. Kriminal, vezan na mreže SDS, ima veliko daljšo brado. Recimo NPU je preiskoval financiranje mreže SDS iz Orbanove Madžarske. In to je preiskava, ki si jo predsednik vlade Janez Janša želi na vsak način pokopati. Specialist za posebne metode, ki so ga postavili na vrh kriminalistov, je v idealni poziciji za montiranje policijske preiskave proti političnim nasprotnikom in za pometanje preteklega kriminala pod preprogo. Kako operiranje SDS po policiji zgleda, navedimo en konkreten primer. Aktualni poslanec SDS Franc Breznik, ki je nekdanji esdeesov sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, pod katerega sodi policija, je iz tega funkcije sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, sestankoval z osumljenimi narkotrafikanti. Govorim o Derbi bananah Izeta Rastoderja, ki so pod lupo policije zaradi tihotapljenja drog. Po tem sestanku se je, spomnimo, gospod Breznik pijan kot čep usedel za volan. To situacijo si težko razlagam drugače kot vezano trgovino. Se pravi, opustitev organiziranega pregona proti tihotapcem drog v zameno za posredno financiranje mreže SDS iz kokainskih provizij, recimo. Skratka, udar na policijo, katerega elemente opisujem, je globoka država SDS, ki skozi tovrstna dejanja prihaja na svetlo. Seveda ta globoka država funkcionarjev vlade Janeza Janše, ki so na oblasti, ne bo obtožila, niti obsodila, kar je ključni cilj manevriranja SDS po policiji oziroma, če prevedemo to defenzivno držo v ofenzivno uporabo policije, si je SDS podredil policijo do te mere, očitno, da jo lahko v nekaterih primerih uporablja kar v slogu trdega fašizma, vezano na aktualno poročilo, recimo, jo je z zmontirano preiskavo poslal nad predsednika Računskega sodišča, ki je za poročilo na današnji obravnavi odgovoren. Tehnologija, kako je vlada Janeza Janše svojim prijateljem delila javni denar, ni edino, kar v tem poročilu zasledimo. Mestoma problematizira tudi, da je bila v nabavo vključena kopica posameznikov, ki v postopku niso imeli kaj iskati. Spomnimo na konkretne vpletene. Terče, prostovoljni lobist ministra Počivalška, je patruljiral z nalogo, da korupcija gladko poteka. Nekdanja poslanka SMC Andreja Potočnik se je drla na zaposlene. Za točno določeno podjetje je urejala naročilo Urška Bačovnik Janša, partnerica predsednika vlade. Odsluženi satelit skrajne desnice Marijan Podobnik je kar grozil z Janšo in Počivalškom, če Dobnik Trade ne dobi posla. No, nekje vmes se je pojavilo tudi ime Jelke Godec, nekdanje poslanke in sedanje sekretarke SDS. NSi-jev Lojze Peterle je urejal naročilo za podjetje svoje hčerke, Matej Tonin iz iste stranke pa je 30-milijonski posel priskrbel kar podjetju, v katerem je zaposlena njegova mati. Ne pozabimo še na Alenko Jeraj, aktualno poslanko SDS, znano tudi kot Kopriva, ki je prav tako potrkala na vrata Zavoda za blagovne rezerve. Vsi navedeni, in še kdo zraven, pravijo še danes, da so želeli Sloveniji samo pomagati. Ja, kdo pa ne bi pomagal za 16,6 milijona provizij oziroma tudi 143-odstotno maržo, kot jo je denimo obračunal Toninov Acron? MD Global Logistics je dobil 10-kratnik letnega prometa, čeprav je njegov lastnik Fursov dolžnik. Primerov pritiskov in kriminala oblasti je skoraj toliko, kolikor je pogodb. Najbolj reprezentativen od vseh poslov je morda razvpiti deal z genEplaneta in njegovimi ventilatorji. »Od SDS bomo njim nekaj dali,« kot žvižgač Gale navaja ministra Počivalška. Da gre za precenjeno in neprimerno nabavo modela Siriusmed R30, je v oddaji Tarča izpostavil dr. Rihard Knafelj iz UKC Ljubljana, ki je sodeloval v strokovni skupini. Ampak ker mu mnenje stroke ni bilo všeč, je minister Počivalšek nemudoma poiskal drugo mnenje, ki mu spet ni ležalo. zato je resnico prikrojil še malo, da bi le prikril hranjenje pravilnega posrednika in kupil robo, ki jo genEplanet lahko dobavi, ne glede na to, če je sploh uporabna. Saj veste, kupili so golfe, ne mercedesov, ljudje so umirali, rešuje življenja, čakali bi še do božiča in podobno. V resnici golfi ministra Počivalška sploh niso vozni. Če bi jih uporabili za covid-19 bolnike, bi okužbo še razširili. Še pred božičem so končali v kleti UKC. Drugi element ustvarjanja kaosa, v katerem se lahko počrpajo državni milijoni, je bila sama odločitev za kupovanje opreme prek posrednikov namesto neposredne meddržavne nabave, kot smo recimo ves čas zagovarjali in predlagali v Levici. Ko so se začele pojavljati konkretne ugodne ponudbe za neposredne nabave brez posrednikov in z meddržavnim dogovorom, takšne posle pa je sklepala večina držav v Evropi, je ministrstvo gospoda Počivalška sporočilo naslednje, citiram: »Republika Slovenija oziroma Zavod za blagovne rezerve ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij na Kitajsko, saj lahko posluje zgolj s slovenskimi dobavitelji. To ni odločitev te vlade, temveč je stvar veljavne zakonodaje«. Laž, debela Laž, debela še bolj kot provizije dobaviteljem, ki naj jih zaščiti. Zakonska omejitev, s katero je ministrstvo utemeljilo odločitev za nabave prek posrednikov, sploh ne obstaja. Vlada Janeza Janše je imela vse zakonske možnosti, da bi opremo kupovala brez posrednikov in brez provizij, a se je zavestno odločila drugače. To je že takrat in takoj potrdilo tudi Računsko sodišče, čigar poročilo danes obravnavamo. Ministrstvo gospoda Počivalška je vsled teh informacij, ki so prišle tudi do slovenske javnosti, zato nadaljevalo z naslednjo kitico, znova citiram: »Poleg tega večina kitajskih podjetij zahteva tudi 100-odstotno predplačilo, česar pa se zavod ne poslužuje zaradi možnosti zlorab in nezanesljivih dobav.« No, tudi to je bila debela laž. 100-odstotna predplačila, avanse so namreč prejemala tudi dobaviteljska podjetja. Takole smo lahko prestregli telefonski klic: »V dveh, treh urah bo imel bančno garancijo za tega Bitenca, Bitenc pa bo moral posel dobiti, vi pa plačajte zdaj«. je 18. marca minister Počivalšek po telefonu naročil nakazilo avansa Zavodu za blagovne rezerve, kot smo ga lahko slišali na posnetku telefonskega klica. Isti minister Počivalšek je še dva tedna kasneje v javnosti na temo avansov dalje debelo lagal. Spet citiram: »Plačujemo zgolj ob prevzemu in ne bom dovolil, da bi se na račun in škodo slovenskih davkoplačevalcev zlorabljala javna sredstva in okoriščali vojni dobičkarji, ki vidijo v tem zgolj priložnost za zaslužek.« Konec citata. Se pravi, tudi iz te vstopne točke lahko ugotovimo, da cilj nabav opreme ni bila hitra in ekonomična oskrba prebivalstva z zaščitno opremo, ki jo jo je krvavo potrebovalo, ampak so bili temeljni cilj provizije. Zato so, recimo, ponudbe, ki so omogočale neposredno nabave in urejeno logistiko, takoj vladni funkcionarji pospravili v predal. Lep tak primer je ponudba Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s katero bi prihranili dobrih 40 milijonov evrov. Če ne omenjam javnosti dobro znane ponudbe o posredovanju Aleksandra Čeferina pri Jacku Maju. To so odbili samo zato, ker pravi dobavitelji ne bi zaslužili, Čeferina pa so nato besno napadli preko medijev SDS. Za zaključek. Ne zate, kot se je SDS zlagal že v svojem volilnem sloganu, ta vlada dela izključno zase. Milijone si reže že pri nekaj desetmilijonskih poslih na zaščitni opremi. Kaj bo šele, če vlada uresniči proračunske grožnje in podpiše orožarske pogodbe za tri četrt milijarde evrov. Te vojne nabave je nujno treba preprečiti. V poročilu Računskega sodišča in na primeru nabav zaščitne opreme lahko vidimo zakaj. Vlado Janeza Janše predvsem zanima, kako dostop do javnih financ uporabiti za financiranje lastne mreže, lastnih satelitov in lastnih prijateljev v gospodarstvu. Pri nekajkrat večjem orožarskem poslu seveda ne bo prav prav nič drugače. Je pa ena temeljna razlika med maskami in ventilatorji na eni strani in oklepniki na drugi strani − maske potrebujemo, oklepnikov pa ne. Pa vendar bi jih vlada na vrat na nos rada kupila. Tudi zato jo je treba odsloviti z oblasti in jo z oblasti tudi zadržati enkrat za vselej. Ko je Janez Janša s prijatelji na oblasti, se godi korupcija, privatizacija javnih financ kot pravilo in ne kot stranska posledica njegovega vladanja. To, pa je nekaj, česar Slovenija ne potrebuje. Javne finance so tu, da delajo za javno korist. V epidemiji le še toliko bolj. Hvala.

Spoštovani predsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Slovenija, Evropa in svet smo v prejšnjem letu bili primorani se soočiti z izzivi, ki so korenito spremenili naše delovanje, mišljenje in na sploh našo percepcijo o življenju. Zagotavljanje človekovega dostojanstva je glavno načelo, ki je po našem mnenju temeljno vodilo za soočenje s posledicami epidemije tudi pri trudu za zagotavljanje zaščitne opreme, ki je osnovni pogoj za varovanje človeških življenj v epidemiji. Za razumevanje situacije, v kateri se je v zvezi s stanjem in potrebami po zaščitni opremi lani znašla vlada, je nujno razumeti stanje na dan, ko je prevzela odgovornost. Po odstopu prejšnje vlade v najbolj zahtevnih časih po osamosvojitvi, kjer so prepustili državljanke in državljane v veliki ogroženosti, obenem pa pozivali k volitvam, smo v Novi Sloveniji bili pripravljeni preseči nesoglasja in državotvorno sooblikovati novo vlado. Nova Slovenija in celotna vlada je že prvi dan ob nastopu sprejela prepotrebne ukrepe, ki so bistveno pripomogli k zelo dobrim in spodbudnim rezultatom pri boju proti virusu covida-19. Krščanski demokrati se zavedamo oblice napora, ki ga je bilo potrebno vložiti slehernemu državljanu, ki se je na terenu z epidemijo in njenimi posledicami soočal v teh kriznih časih. Iskrena zahvala civilni zaščiti, vsem zdravstvenim delavcem, županom, gasilcem in vsem prostovoljcem, ki so nesebično stopili skupaj in rešili Slovenijo hujših posledic. Na žalost pri boju z virusom srčnost ni dovolj, ampak se je treba boriti proti nevidnemu sovražniku tudi z zaščitno opremo. Kljub temu so bila naša skladišča Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve ob predaji z zaščitno opremo skoraj prazna. Zaloga ni zadoščala za nujno potrebo v Republiki Sloveniji niti za en dan. Niti za en dan. Na tem mestu je vredno ponoviti naslednja dejstva. V državnem logističnem centru v Rojah je bilo 16. marca 2020 na razpolago 93 tisoč 500 kirurških mask, 2 tisoč mask FFP1, tisoč mask FFP2, 3 tisoč 400 mask FFP3,

In to kljub temu, da je Svetovna zdravstvena organizacija že v prvih dneh marca posvarila, da se zaloge zaščitne medicinske opreme zaradi naraščajočega povpraševanja, kopičenja opreme in zlorab hitro zmanjšujejo. Vlada Marjana Šarca pa temu ni prisluhnila in ni zagotovila ustrezne rezervne zaščitne opreme. Svoje strahove ter tudi zaskrbljenost nad stanjem preskrbljenosti z zaščitno opremo je v izjavi 25. februarja izrazila tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Takratni premier Šarec pa je na izjavo skoraj posmehljivo odgovoril, citiram: »To je tako, kot da bi rekli, da se policisti bojijo strelnega orožja.« To dodatno kaže na to, kakšen je bil odnos gospoda Šarca do tega vprašanja, ter dodatno pojasnjuje vzroke za pomankanje opreme za zdravstveno osebje v času po zaprisegi nove vlade. Svetovno povpraševanje po maskah pa je v obdobju po menjavi izvršilne veje oblasti nekajkrat preseglo svetovno proizvodnjo, kar seveda ni olajšalo naporov nove vlade po zagotavljanju najnujnejše opreme, cena in dostopnost oziroma razpoložljivost zaščitene opreme pa se je spreminjala iz minute v minuto. V Novi Sloveniji se zavedamo resnosti položaja, v katerem smo se takrat nahajali, in norega stanja na svetovnem trgu pri nabavi opreme, zato smo se strinjali z opozicijskimi strankami, da mora Vlada pripraviti izčrpno poročilo, o katerem smo v tej hiši že razpravljali. V poslanski skupini smo skrbno prebrali poročilo o nabavi opreme, ki ga je pripravilo več ministrstev in izluščili nekaj bistvenih in relevantnih podatkov. Prejšnja vlada je podcenila nevarnost epidemije, zato so bile posledice za Slovenijo veliko hujše, kot bi lahko bile. Posledično so bili potrebni veliko težji napori in strožji ukrepi za zajezitev epidemije, kar je in bo povzročilo večjo gospodarsko krizo kot bi jo sicer. V bolnišnicah smo imeli ob soočanju z epidemijo bistveno premalo postelj za intenzivno nego. Vlada je z veliko napora zagotovila, da je bila sedanja vlada pri zagotavljanju opreme uspešna, posledično pa so bila naša skladišča popolnjena, medicinsko osebje pa pomirjeno, da se s takih pomanjkanjem opreme ne bodo več soočali. Verjamemo, da je bila pri nabavi opreme storjena tudi kakšna napaka, časi so bili resnično zahtevni, opreme ni bilo in lahko bi rekli, da je na svetovnem trgu vladal divji zahod. Zato je razumljiva tudi kakšna kritična beseda s strani Računskega sodišča. Je pa zanimivo, da so danes zelo kritični tudi takšni poslanci, takšni poslanci strank, katerim je Računsko sodišče izreklo kritiko tudi za vodenje njihovih kampanj. Napake se dogajajo, razumem, vendar mislim, da ni najbolj fer, da se ugotovitve Računskega sodišča na takšen način potencirajo samo v eno smer. V slovenskem medijskem in političnem prostoru smo se v času epidemije soočali z očitki kaznivih dejanj. Nekateri v tem državnem zboru pa so zelo lahkotno druge obtoževali s težkimi besedami. Poudariti pa tudi velja, da je iz revizijskega poročila Računskega sodišča ne izhaja noben očitek glede oškodovanja javnih sredstev ali zaključek o neuporabni opremi.

odstopu Šarčeve vlade je 13. marca 2020 oblast v Sloveniji prevzela aktualna vlada. To je bilo le dan potem, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija. V tem času se je virus močno razširil po vsem svetu in je zaradi njega dnevno umrlo več tisoč ljudi. Ta dan je bilo v Sloveniji ugotovljenih že 141 primerov okužb. To je bil čas, ko so se preteče nevarnosti zavedali skoraj po vsem svetu. Vsi so se mrzlično na takšen ali drugačen način pripravljali za soočenje s tem smrtonosnim virusom. V Sloveniji pa smo v epidemijo pričakali s praznimi skladišči zaščitne in druge nujne medicinske opreme. Aktualna vlada se je morala soočiti z enim največjih izzivov zadnjega časa, izzivom, za katerega se zaradi časovnih stisk ni bilo mogoče pripraviti. Strah in stiska ljudi sta bila iz dneva v dan večja. V bolnišnicah je osebje delovalo s pomanjkljivo zaščitno opremo, spraševali smo se, ali bo za obolele dovolj postelj, ventilatorjev in ostale medicinske opreme. V tem času je mnogo Slovencev razmišljalo le o tem, mnogo Slovencev razmišljalo le o tem, kako lahko pomagamo pri zaustavitvi epidemije. Pristojni na vseh nivojih so se trudili, da bi zagotovili potrebno zaščitno opremo in s tem popravili škodo, ki jo je s svojo pasivnostjo in neodgovornostjo povzročila prejšnja vlada. Aktualna vlada je delovala operativno, strnila ministrske vrste in se družno podala v boj za nabavo najnujnejše medicinske in zaščitne opreme. Kakšen paradoks in sprenevedanje! Vi, ki ste se raje odločili za mirno zavetje opozicije, sedaj mrzlično na vsakem koraku iščete krivca za nastalo stanje. Napadate z vsemi možnimi sredstvi na vseh nivojih. S tem pa izkoriščate zatečeno situacijo za politično obračunavanje. To je povsem nekorektno do vseh državljanov Slovenije. Namesto da bi jim bili v podporo v teh časih, med njih sejete dvome in nezaupanje v strokovne odločitve. Ne pozabimo, da je bila pred 12. marcem 2020 na oblasti vlada Marjana Šarca, ki je naredila zelo malo za učinkovito ukrepanje v epidemiji. Ministrstvo za zdravje je v tem času sklenilo le eno pogodbo za dobavo mask, ki pa ni bila realizirana, in osem naročilnic za dobavo zaščitne opreme ter dveh ventilatorjev. 27. februarja je Vlada sprejela sklep o uporabi artiklov iz blagovnih rezerv, ki pa so bile večinoma prazne. Čeprav so vodilni v državi že januarja dobro vedeli, kaj nam preti, so raje načrtovali predčasne volitve, kot pa nabavo zaščitne opreme. Iz ugotovitev revizijskega poročila je jasno razvidno, da je bil primaren problem pri nabavi zaščitne in medicinske opreme v uporabljivosti takrat obstoječih predpisov. Ti niso omogočali učinkovitega ocenjevanja potreb zaščitne in medicinske opreme. Ni bilo jasno, kako in kdo spremlja stanje zalog in kaj in koliko naj se nabavi. Prejšnja vlada tako do konca svojega mandata ni sistemsko uredila spremljanja in ocenjevanja stanja zalog v blagovnih rezervah, vključno z medicinsko in zaščitno opremo. Vse to so razlogi, da so očitki, podpisani pod zahtevo za sklic današnje izredne seje, neutemeljeni. Če pa izpostavimo še dejstvo, da je šele aktualna vlada zagotovila dobavo zadostnih količin zaščitne in medicinske opreme ter popolnitev blagovnih rezerv, te očitke lahko razumemo le kot ustvarjanje politične krize v krizi, ki presega vse nas. V krizi, ki bi jo morala politika enotno reševati, ne glede na različne nazore, poglede in prepričanja, ki jih imamo sicer. Nekateri smo to storili, drugi pa za ceno politične všečnosti sklicujete tudi danes izredne seje, vlagate interpelacije, konstruktivne nezaupnice, ustavne obtožbe, vse je legitimno. Danes relativizirati razmere, v katerih je vlada delovala, in vse povprek obsojati oziroma napadati njihovo delo, je neresno in neodgovorno. Posamezni ministri, funkcionarji in nekateri drugi javni uslužbenci so se za reševanje krize, te krize, tudi osebno zelo izpostavili, zato ni prav, da na njih izvajamo politični linč. Prav je, da vse pristojne službe, od organov pregona, Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča strokovno opravijo svoje delo. Šele na podlagi njihovih ugotovitev pa bomo lahko zahtevali politično odgovornost posameznikov. Sprašujemo se, ali se jim boste v primeru oprostilnih sodb pred kazenskimi sodišči in drugimi postopki opravičili za vso prelito gnojnico. Čas je, da vsi skupaj na dogodke minulega leta gledamo razumsko in jih obravnavamo v duhu tistega časa. Spoznanja pa naj nam služijo za obnašanje v bodočnosti. V Poslanski skupini Stranke modernega centra predloga priporočila nismo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. **MARKO Spoštovani kolegice in kolegi! Pred nami je mnenje Računskega sodišča, ki razgalja marsikaj. Računsko sodišče je v poročilu, objavljenem 18. marca, ugotovilo, da Vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo in za obrambo ter Zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme niso bili učinkoviti. Pri svoji reviziji je Računsko sodišče seveda upoštevalo izredne okoliščine, a kljub temu so ugotovili, da tri ministrstva in Zavod za blagovne rezerve niso delovali učinkovito pri nabavi nujne zaščitne opreme. Več kot očitno pri nabavi zaščitne opreme tako ni šlo za reševanje življenj, kot trenutna vlada to rada tolmači, ampak vojno dobičkarstvo. Računsko sodišče je ocenilo, da izvajanje postopkov javnega naročanja v obdobju revizije ni bilo učinkovito, saj so bila opuščena poglavitna ravnanja v postopkih javnega naročanja, s čimer se je izvajanje javnih naročil odmaknilo zlasti od načel transparentnega vodenja postopkov, učinkovitosti in enake obravnave ponudnikov. Neučinkovitost ravnanj se je odražala tako pri ocenjevanju potreb po zaščitni medicinski opremi kot tudi pri postopkih nabav zaščitne in medicinske opreme. V opoziciji smo v zvezi s temi ugotovitvami pripravili priporočila Vladi, ki pa jih je Odbor Državnega zbora za gospodarstvo večinsko zavrnil. Med drugim smo v priporočilih vladi predlagali, naj ukrepa v skladu s priporočili Računskega sodišča, naj pripravi spremembe predpisov, ki bodo zagotovile ustrezne podlage za ravnanje v izrednih okoliščinah, in naj ne izkorišča izrednih okoliščin za vzpostavitev netransparentnih sistemov nabav. Dejstvo je, da je stvarem enostavno treba priti do dna in posamezniki morajo za svoja dejanja tudi odgovarjati. Z denarjem davkoplačevalcev je treba v vsakem trenutku ravnati pregledno, učinkovito in v duhu dobrega gospodarja, v tej zgodbi pa javni denar več kot očitno ni bil pod kontrolo. Ni bil. Prav tako ni več skrivnosti o družinskih in prijateljskih povezavah pri nabavi, o nakupih prekomernega števila ventilatorjev, maskah brez ustrezne kakovosti in vrste nepreglednosti pri postopkih.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 Na plečih davkoplačevalcev so nekateri očitno polnili lastne žepe, ministri pa so se odlično vživeli v vloge nabavnih in logističnih referentov. Naj spomnim, da smo v SAB že v času sprejetega prvega protikoronskega paketa kot prvi predlagali poseben parlamentarni nadzor, ki bi sproti bdel nad porabo in dodeljevanjem javnega denarja. V drugem protikoronskem svežnju smo šli še korak dlje in predlagali vzpostavitev posebnega proračunskega sklada, s katerim bi v vsakem trenutku do centa natančno znali povedati, koliko denarja smo namenili za reševanje krize, seveda tudi za vse nabave. Tako bi se sproti preverjala poraba javnega denarja, saj je po toči zvoniti prepozno. Zapravljenega denarja ne bomo dobili nazaj. Sedaj lahko le ugotavljamo, zakaj sredstva niso bila porabljena transparentno in gospodarno. Ker je šlo za tako velik javnofinančni paket, bi bil nadzor, ki smo ga že v začetku epidemije predlagali v SAB, še kako nujen, potreben in upravičen. Verjamemo, da bi s tem preprečili marsikatero nepravilnost pri nabavi zaščitne opreme in da verjetno danes ne bi sedeli tukaj in razpravljali o nepravilnostih pri nabavi zaščitne in medicinske opreme. V SAB smo že večkrat poudarili, da je trenutna koalicija zlorabila epidemijo, na račun katere so določeni posamezniki nenadzorovano zapravljali javna sredstva. Kot sem že dejal, je v kriznih časih potrebno varčevati, ne pa zapravljati davkoplačevalskega denarja. Za konec naj dodam še, da ni bilo naključje, da so se diskreditacije prvega moža Računskega sodišča dogajale tik pred objavo tega poročila o nabavi zaščitne opreme. Ravnanje strank SDS, Nove Slovenije in SNS je popolnoma neprimerno in načrtno orkestrirano za preusmerjanje pozornosti javnosti od spornih vladnih poslov, do spodkopavanja ugleda in kredibilnosti dela Računskega sodišča. Slednje uživa visoko zaupanje javnosti, ko gre za neodvisne institucije, vlada pa si s pritiski na njegovega predsednika zlasti prizadeva, da lastne nepravilnosti pometa pod preprogo. Za napake pri nabavi opreme bo nekdo moral odgovarjati, in to ni predsednik Računskega sodišča. Ugotovitve Računskega sodišča so pokazale, kako zelo škodljiva je trenutna koalicija ter da je skrajni čas, da ta vlada odide. Hvala.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Temeljna predpostavka revizijskega poročila je, da je v organizaciji mogoče vnaprej predvideti vsa dogajanja, ki jih povzročajo številni zunanji in notranji vplivni dejavniki. V resnici kaj takega seveda ni mogoče. Posebno težko je predvideti obnašanje človeškega dejavnika, pojava in delovanja višje sile pa sploh ni mogoče predvideti. Učinkovitost uspešnost organizacije sta temeljna postulata pri obravnavi poročila. Poročilo sicer obravnava pet organizacij: Vlado, dve ministrstvi, in sicer za zdravje in za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zavod za blagovne rezerve in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Sodila, s katerimi revizorji presojajo učinkovitost ocenjevanja potreb po zaščitni in medicinski opremi ter izvajanje njihovih urgentnih nabav, se nanašajo zlasti na pravne podlage in strateško izvedbene dokumente organizacij, na uporabo vnaprej znanih metod za ugotavljanje potreb po opremi in na organizacijsko urejenost za izvedbo postopkov javnega naročanja. Ali pa do potankosti urejene pravne podlage in do najnadrobnejšega postopka urejeni strateškoizvedbeni dokumenti sami po sebi zagotavljajo uresničevanje zastavljenih ciljev, iz revizijskega poročila tega ni mogoče ugotoviti. Učinkovitost v organizaciji tudi v državni upravi je razmerje izložkov, ki jih sistem daje, proti vložkom, ki jih sistem sprejema. Gospodarnost oziroma ekonomičnost pa je razmerje med vrednostjo izložkov, ki jih sistem daje, in vrednostjo vložkov, ki jih sistem porablja v izbranem časovnem obdobju. Uspešnost merimo kot razmerje med izidi, med rezultati delovanja in zastavljenimi cilji sistema. Uspešnost in učinkovitost sta bistveno različna pojma. Učinkovitost pove, ali organizacija svojo dejavnost opravlja prav, uspešnost pa, ali opravlja pravo dejavnost za doseganje ciljev. Poslanci Poslanske skupine DeSUS ocenjujemo, da revizijsko poročilo razkriva takratno stanje zadev v pogojih presežnega povpraševanja in bistveno omejene ponudbe in ga jetreba vzeti dobronamerno kot podlago za popravo in izboljšavo bodočih ravnanj. Kot najpomembnejša oprijemališča za ponazoritev izpostavljamo poziv Ministrstva za zdravje bolnišnicam 3. februarja 2020, da najkasneje do 5. februarja posredujejo podatke o številu izolacijskih sob in njihovih zasedenosti, podatek o številu aparatov za umetno ventilacijo v enotah intenzivne terapije in operacijskih dvoranah ter podatke o zalogah mask tipa FFP2 in FFP3. Samo 13 od 26 naslovnikov je do konca meseca sporočilo podatke, ne v predvidenih dveh dneh, ampak v 25 dneh, pa še to samo polovica naslovnikov. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje je 25. februarja lanskega leta ocenila, da nošenje mask ni strokovno utemeljeno. Nacionalni inštitut za javno zdravje je 19. februarja, 6 dni prej, priglasil interes Republike Slovenije Evropski komisiji za udeležbo pri skupnem javnem naročilu za naročanje osebne zaščitne opreme in med drugim objavil potrebo po 30 tisoč maskah tipa FFP3. Razpis, ki ga je Evropska komisija objavila 28. februarja, ni bil uspešen, ker niso prispele ponudbe za dobavo zaščitne opreme, zato ga je ponovila 17. marca. Nacionalni inštitut za javno zdravje je 8 dni kasneje, se pravi 25. marca, preveril, ali bi bilo mogoče sprva povpraševane količine povečati, in izrazil potrebo po dveh in pol milijona mask tipa FFP3. V mesecu dni je torej potreba narasla za 83-krat. Vlada je na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 27. februarja odločila, da se zaradi motenj na trgu pri preskrbi z dobavo osebne varovalne opreme uporabijo artikli iz državnih blagovnih rezerv v vrednosti nekaj manj kot 164 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost, ki pa naj jih Zavod za blagovne rezerve nadomesti do 31. decembra 2020, se pravi do konca leta. Za ilustracijo intenzivnosti in dinamike spreminjanja dogodkov velja poudariti, da je ista vlada samo 14 dni kasneje razglasila epidemijo. V zvezi z ugotavljanjem potreb, ki so jih organizacije s področja zdravstva sporočale za 30 dni vnaprej, so bile zabeležene ekstremno velike razlike. 22. marca lanskega leta je bolnišnica s tisoč zaposlenimi sporočila potrebo po 30 tisoč maskah FFP2, bolnišnica z 850 zaposlenimi pa po 4 tisoč maskah. Bolnišnica s tisoč zaposlenimi je izkazala potrebo po 20 tisoč zaščitnih plaščih, bolnišnica z 850 zaposlenimi pa po tisoč zaščitnih plaščih, se pravi 20-krat manj in tako naprej in tako dalje. V revizijskem poročilu so navedeni tudi podatki za dva primerljivo velika zdravstvena doma. Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje so v obdobju od 14. marca do 25. marca prejeli več kot 700 ponudb za dobavo opreme, 757 točno. Uspeli so jih pregledati 150 in nobena ni bila ustrezna. Usposobljenost dobaviteljev za izpolnitev pogodb so državni revizorji nazorno prikazali s primerjavo med predvidenimi in dejanskimi dobavami. Tako je bila denimo v tednu od 20. marca do 27. marca lanskega leta predvidena dobava treh milijonov in 370 tisoč mask tipa FFP2, realizirana pa je bila v tem času dobava tisoč 350 mask, kar je 4 stotinke enega odstotka predvidene in pogodbeno dogovorjene količine. Tudi v vseh naslednjih tednih dobave teh vrst mask niso dosegale pogodbeno dogovorjenih dobav. Take vrste dejanska stanja bistveno zrelativizirajo zahteve po javnem naročanju, ki naj bo učinkovito, transparentno in v skladu z načeli gospodarnosti ter enake obravnave ponudnikov opreme. Dobavitelji, takšni in drugačni, so v obdobju od 11. marca do 15. aprila poslali na naslove štirih organizacij naslednje število ponudb: na Ministrstvo za zdravje vsaj 228, na Zavod za blagovne rezerve vsaj 499, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 437 in na Upravo za zaščito in reševanje 3 skupaj torej 4 tisoč 239 ponudb, pri čemer državni revizorji povsem natančnega števila sploh niso mogli ugotoviti. Vse te ponudbe je obravnavalo enajst javnih uslužbencev Zavoda za blagovne rezerve. Računsko sodišče je vzelo pod drobnogled tudi dejavnosti zunanjih udeležencev, ki niso bili pooblaščeni za sklepanje kakršnihkoli poslov, pa so to kljub temu počeli. Iz poročila so razvidni tudi podatki o spreminjanju pogodbenih pogojev v škodo naročnika in v korist dobavitelja brez kakršnihkoli utemeljenih razlogov. V zvezi s temi dejanji potekajo kriminalistične preiskave. Pričakujemo, da bo represivni aparat države znal razčistiti zadeve in morebitna storjena kazniva dejanja v skladu z zakonom sankcionirati. Predmet revizije je torej delovanje petih organizacij. Je pa ta revizija hkrati tudi precej neposredna kritika njihovih funkcijskih struktur organiziranosti. Poslanci Poslanske skupine Desus menimo, da je to tudi najpomembnejši in najbolj uporaben učinek konkretnega delovanja Računskega sodišča. Funkcijska organiziranost je namreč primerna predvsem za stabilno okolje. V nestabilnem okolju pa se pokažejo njene disfunkcionalnosti, zato ker ni prilagodljiva spremembam, odločitve pa se sprejemajo improvizirano in volontersko. V okoliščinah akutne krize, s kakršno je bila država soočena spomladi 2020 in s kakršnimi bo soočena tudi kdaj v prihodnje, bi bila bolj primerna linijska hierarhična struktura organiziranosti. Osnovna značilnost za linijsko strukturo je, da potujejo navodila oziroma ukazi z vrha navzdol prek vseh stopenj hierarhije. To pomeni, da so v tem sistemu vsi, razen najvišje vodilne osebe, podrejeni drug drugemu. Razlika v podrejenosti je ta, da so vodilne osebe tem večkrat podrejene na čim nižji vodstveni ravni se nahajajo. Če sprejmemo tezo, da je uporabnost organizacijske strukture odvisna od vrste odločitev in od pogojev delovanja, potem linijske strukture organiziranosti ne smemo smatrati za neuporabno. Okoliščine, v katerih je linijska struktura učinkovitejša kot druge, so primeri, ko se morajo odločitve hitro sprejeti, ker jih narekujejo izjemni pogoji. In točno s tem je bila slovenska država soočena lansko pomlad. Disfunkcije v organiziranosti, ki nastanejo zaradi nepredvidljivosti delovanja različnih dejavnikov, je mogoče razreševati z ad hoc pristopom. Zanj je značilno, da se pristopa k razreševanju organizacijskih problemov takrat, ko ti nastanejo. Organizacija, ki uporablja tak pristop razreševanja organizacijskih problemov, ne opravlja analiz bonitete svoje obstoječe organiziranosti, ne načrtuje organizacijskih ukrepov za izboljšanje svoje organiziranosti, temveč izključno intervenira takrat, ko se organizacijski problem pojavi. V našem primeru, ki ga je revidiralo Računsko sodišče, so odločevalci reagirali tako, da so odločanje o krizi decentralizirali, namesto da bi ga centralizirali. S tem je bila storjena odločilna napaka. Vprašanje pa je, ali bo nastala krivulja izkušenj glede na uveljavljeno slovensko prakso ignoriranja bistvenega in poudarjanja obrobnega pripomogla h kakršnimkoli racionalnejšim ravnanjem v prihodnje. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke.

hvala. Lep pozdrav vsem prisotnim! Najlažje je biti general po bitki, ampak bitka še traja. Se oddaljiti iz varnega ozadja, brez odgovornosti opazovati bitko, na koncu pa za lastne politične točke narediti pristransko analizo. Strategija opozicije oziroma prejšnje koalicije je pravzaprav odlična. Počakajmo, medtem se politični nasprotniki soočajo z najhujšo krizo, ki nas je doletela v zgodovini naše države, s katero ni imel izkušenj do zdaj še nihče, potem pa popljuvajmo vse napake za našo propagando pred prihodnjimi volitvami. Ja, taka strategija je kljub svoji nemoralni sprevrženosti v bistvu popolna. Ko te narod najbolj potrebuje, se pod argumentom, »ne moremo delati s premajhnim številom glasov«, strateško umaknemo, ampak Slovenska nacionalna stranka pa je podpirala tudi prejšnjo vlado. Potem se kritizira tiste, ki so se kljub majhnemu številu glasov odločili prevzeti odgovornost, s katero se ni soočil še nihče. V vsakem primeru bi bile kritike opozicije glede ukrepanja med epidemijo, tudi če bi bila sedanja opozicija v vladi. Pa vendar je samo ena vlada ob zavedanju vseh kritik, ki jo bo doletela, prevzela to odgovornost. In verjemite, da bi bilo kritik na račun tako neorganizirane in nesposobne politične opozicije, če bi bila ta v izvršilni veji oblasti, zelo veliko, saj so se že ob samem začetku oziroma obdobju pred pravim začetkom najhujše epidemije v 21. stoletju v današnji, tako glasni, opoziciji naredili napako že pri prvem koraku. Svet se je pripravljal na epidemijo, v severni Italiji, se pravi v neposredni bližini naše domovine, pa je bilo najhujše žarišče virusa na svetu. Današnja neorganizirana ekipa zmedenih opozicijskih strank takrat ni bila sposobna ali pa ni upala strožje nadzorovati Italijanov, da ne bi širili okužbe med Slovenci. Ko so videli, da lahko ob soočenju s tako nestabilno in nepoznano nevarnostjo dobiš le kritiko, so se odločili za dobrobit države izkoristiti bodoče napake tistih, ki so dajali prednost Sloveniji in ne svoji lastni propagandi. Pa čeprav se je po Sloveniji govorilo pred prevzemom nove vlade, da je 10. marca 2020 že nekaj okuženih, v Italiji pa je bilo objavljeno, da imajo že virus. Ob potrdilu nove vlade pa so naši vrli novinarji tudi objavili, da so v Sloveniji obolele osebe s covidom-19. Težko se soočiš s tako nepoznano grožnjo, kot je boj s svetovno pandemijo, ob pričakovanju, da ne boš naredil nobene napake, da bo vse popolno in da ne bo nobenih generalov, ki bodo po bitki izkoristili vsako napako za svojo kampanjo. In prav zato so potrebni odgovornost, pogum in politična zrelost podati se v neznano, na težko nalogo in se spopasti z vsemi kritikami, katerih namen je lastno oglaševanje na škodo naše države. V Slovenski nacionalni stranki smo za razliko od ostale opozicije do vlade kritični, vseeno pa nočemo sredi svetovne krize z rušenjem vsega povzročiti še večji kaos, ker nam je naša domovina pomembnejša od propagandnih ciljev. Hvala lepa. Alenka Jeraj bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. **ALENKA Na predlog opozicijskih strank, bomo danes razpravljali o priporočilih, vezanih na revizijsko poročilo Računskega sodišča glede učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Priporočila, predlagana s strani opozicijskih strank, na odboru niso bila sprejeta. Nismo jih podprli niti v SDS, saj ne odražajo dejanskega stanja, nekatera so celo nesmiselna in nepotrebna. Rok, ki ga je Računsko sodišče naložilo revidirancem za odzivno poročilo, je namreč 90 dni in še zdaleč ni potekel. Prav tako morajo imeti revidiranci najprej možnost proučiti dana priporočila. Je pa prav, da na tem mestu spomnimo, da je bilo obdobje revizije od 1. 1. 2020 do izdaje osnutka revizijskega poročila, torej ravnanje prejšnje, 13. vlade, in aktualne 14. vlade in posameznih ministrstev. Na ravnanje prejšnje vlade so predlagatelji priporočil popolnoma pozabili. Naj spomnimo, epidemija koronavirusa je izbruhnila konec leta 2019 v kitajskem mestu Wuhan, ter se od tam zelo hitro razširila po celem svetu. Prvi primeri virusa v Evropi so bili ugotovljeni v Franciji in Nemčiji že proti koncu januarja 2020. V Italiji, kjer je bilo prvo pravo žarišče epidemije v Evropi, so prvi primer ugotovili v začetku februarja, v Sloveniji pa smo prvega okuženega potrdili 4. marca 2020. Na epidemijo virusa covida-19 so se države EU različno odzvale. Prvi ukrepi so se večinoma nanašali na vzpostavitev mejnih in zdravstvenih kontrol potnikov, zlasti tistih, ki so prihajali iz Italije in držav, kjer so se pojavila žarišča epidemije. Sledile so prepovedi prireditev, zaprtje šol in vrtec, omejitev gibanja in tako naprej. Zaradi hitrega širjenja epidemije, so se morale države EU zelo hitro angažirati pri nabavi zaščitne opreme. V prvi vrsti je bilo treba zagotoviti zaščitno opremo za bolnišnično in zdravstveno osebje, ki oskrbuje bolnike. Zaradi pomanjkanja ustreznih zaščitnih sredstev se je namreč tako na Kitajskem kot v Italiji okužilo veliko število zdravniškega osebja. Kot je ugotovilo tudi Računsko sodišče, so deležniki postopke urgentnih nabav zaščitne in medicinske opreme izvajali v izrednih okoliščinah, ki so se odražale v pomanjkanju informacij o tem, kako hitro in v kakšnem obsegu je pričakovati stopnjo obolevnosti prebivalcev zaradi covida-19 v Sloveniji, izjemno velikem povpraševanju po zaščitni opremi na svetovnem trgu ter posledično drastičnemu porastu cen te opreme. Naj na tem mestu izpostavim nagovor generalnega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije dne 7. februarja 2020, ki je opozoril na hude motnje na trgu zaščitne opreme, kjer je povpraševanje stokrat večje, cene pa dvajsetkrat višje, ko so sicer. Imeli smo nestabilen svetovni trg zaščitne opreme, med drugim so določene države omejile njen izvoz, ohromljen je bil letalski transport zaradi zaprtja letališč, ter potrebo po pridobitvi diplomatskih dovoljenj za letenje vojaških letal ter vse večji pritisk zdravnikov po zagotovitvi zaščitne opreme. Po številnih pozivih Zdravniške zbornice in zdravstvenih ustanov je vlada Marjana Šarca 27. 2. 2020 le odločila, da se uporabi zaščitna oprema iz blagovnih rezerv, brez da bi določila, da se ta oprema hitro nadomesti in ustrezno dopolni s situaciji primernimi količinami. 13. Vlada Republike Slovenije je tako 27. februarja sprejela sklep, da se iz blagovnih rezerv sprostijo razpoložljiva zaščitna sredstva, ki so zadostovala zgolj za nekaj dni. Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve pa je naložila, da izdana sredstva nadomesti do 31. decembra 2020. Prav ste slišali, do konca leta 2020. 12. marca je takratni predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec naznanil, da bodo razglasili epidemijo in kot razlog navedel lažjo organizacijo dela. Takratni minister za zdravje je na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih zaradi povečane nevarnosti širjenja covida-19 podpisal uredbo o razglasiti epidemije, kje začela veljati 12. marca 2020 ob 18. uri. Slovenija je tako, čeprav je bila neposredna soseda glavnega evropskega žarišča v severni Italij, epidemijo razglasila šele dan po tem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija že razglasila pandemijo. Italija je epidemijo razglasila že 31. januarja 2020. 14. vlada je zaprisegla 13. marca zvečer in s svojim delom začela še prvo noč. Prvo, s čimer so se morali soočiti, so bila prazna skladišča zaščitne opreme. Oprema, ki je bila v blagovnih rezervah ob primopredaji naši vladi, ni zadoščala niti za nekajdnevno zaščito zdravstvenih delavcev, kaj šele ostalih, ki so bili neposredno izpostavljeni tveganju okužbe. Ob tem je smiselno spomniti, da je 13. vlada 13. februarja 2020 sporočila, da je Slovenija za zajezitev koronavirusa odpremila materialno pomoč v obliki 1,2 milijona zaščitnih mask Ljudski republiki Kitajski. Glede na količino zaščitne opreme, ki smo jo takrat imeli v Sloveniji, ter negotovosti na trgu zaščitne opreme, bi slovenska vlada morala imeti v ospredju zaščito slovenskih državljanov. Vlada Marjana Šarca je izvedla zanemarljivo število dobav zaščitne opreme, in sicer je sklenila le eno pogodbo za dobavo mask, ki ni bila realizirana, in nakup dveh ventilatorjev. Prav tako v času priprav na epidemijo ni sanirala sistemske ureditve in pravnih podlag za pripravo na morebitne nakupe opreme. Računsko sodišče kot primarni problem pri nabavah zaščitne in medicinske opreme izpostavi uporabnost takrat veljavnih predpisov, ki niso omogočali učinkovitega izvajanja ocenjevanja potreb po zaščitni opremi, ki naj se v izrednih okoliščinah nabavi in razdeli uporabnikom, niti ni bilo določeno, kdo so deležniki v posameznih postopkih nabave Bistveni očitek revizijskega poročila se nanaša na obstoječo trajnosistemsko in neustrezno zakonodajo, ki je v času epidemije vodila v neučinkovito ocenjevanje in nabavo opreme. Revizijsko poročilo Računskega sodišča pa ne naslavlja ali ugotavlja kakršnihkoli korupcijskih tveganj ali oškodovanj javnih sredstev. Današnja izredna seja je tako zgolj predstava za javnost.

Mandat te vlade pri upravljanju epidemije in odpravljanju njenih posledic zaznamuje samo ena beseda – neučinkovitost. Ta vlada je neučinkovita pri ukrepih za zajezitev širjenja virusa, pri komunikaciji, pri odpiranju in zapiranju dejavnosti, pri reševanju malega gospodarstva, pri zaščiti tako starejših kot mladih, pri športu, kulturi, industriji srečanj, pri organizaciji cepljenja in še bi lahko naštevali. Vlada pa je bila neučinkovita in namerno neorganizirana tudi pri nakupi zaščitne in medicinske opreme. Govorimo na podlagi podatkov in dokumentov, ne na pamet. Računsko sodišče, ki ga predstavniki vladne koalicije in njihovi zavezniki že mesece posredno in neposredno napadajo, v svojem poročilu ugotavlja, da vlada pri nabavi zaščitne in medicinske opreme ni učinkovito porabila javnih sredstev. 13 pogodb je Računsko sodišče poslalo tudi na policijo. V poročilu so revizorji zapisali, citiram: »Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti«. Konec citata. Naj samo spomnim na preko tisoč neodprtih ponudb, namerno jih niso odprli. Revizijsko poročilo potrjuje vse tisto, na kar smo v LMŠ opozarjali, da je vlada vzpostavila izrazito nepregleden sistem naročanja, ki je deloval po načelu: preveč babic, kilavo dete. Ne naključno, pač pa premišljeno in namerno. Tako je vlada razpršila pristojnost in s tem zameglila odgovornost. Vsi zaslužni, a nihče kriv, vnaprej skrbno načrtovanje pranja rok. Temu smo bili priča. To pranje rok in oviranje preiskav poteka že vse od konca prvega vala epidemije oziroma od hišnih preiskav pri ministru Počivalšku in odstopu oziroma ne-odstopu ministra Hojsa. V javnost prihaja vedno več podatkov o tem poslu, poslu desetletja, poslu, za katerega ni bil pogoj kvalitetna oprema, temveč telefonski klic, elektronsko sporočilo ministrov, državnih sekretarjev, vplivnih ljudi blizu vlade ali vladajočih političnih strank. Sprehodimo se še enkrat skozi štiri ključna dejanja, ki jih je pred letom dni izpeljala vlada Janeza Janše. Že takoj ob nastopu funkcije je vladna ekipa začela ustvarjati in širiti zmedo, paniko in strah v družbi. Priredili so podatke o številu ventilatorjev in ustvarili vtis, da ventilatorjev v državi ni dovolj, kar pa seveda ni bilo res. So pa s tem dejanjem omogočili naročilo 220 ventilatorjev, ki pa niso bili primerni za zdravljenje covidnih bolnikov, njihov ponudnik pa je bil seveda znan že vnaprej. Vlada je preprečila neposredne državne nakupe zaščitne in medicinske opreme od proizvajalcev te opreme in uvedla model izbranih domačih posrednikov. Prav tako je vzpostavila izrazito nepregleden, neučinkovit in kaotičen sistem nabave zaščitne in medicinske opreme, s čimer je omogočila klientelizem in korupcijo. Še enkrat, vsa ta dejanja so bila premišljena in namerna. To, kar danes ugotavlja Računsko sodišče, smo v LMŠ zapisali že maja lani v interpelaciji zoper ministra Počivalška. Dokazov za razrešitev ministra je bilo dovolj že takrat, a ker je šlo za ministra, ki je tudi predsednik ene od koalicijskih strank in ker bi njegova razrešitev imela posledice tudi za predsednika Nove Slovenije in vplivnega ministra Desusa ter seveda na celotno vlado, se ni zgodilo nič, čisto nič. Večina v Državnem zboru je s tem, ko je zaščitila ministra za gospodarstvo, zaščitila tudi svoje ministre in svoj položaj, s tem pa so prižali zeleno luč korupciji in klientelizmu ter na stežaj odprli vrata demontaži države in razgradnji družbe. Postopno, na začetku prikrito, se je začelo kršenje ustave in zakonov ter nižanje standardov politične kulture in prevzemanja odgovornosti. Tega danes niti ne skrivajo več. Ustavo in zakone upoštevajo samo, dokler ustrezajo njim. Pravila so odveč. Odgovornosti ne prevzemajo, temveč jo prelagajo na druge. Cilj je popolna demontaža naše države. Ta vlada je politično kulturo in odgovornost zamrznila, integriteto pa izbrisala. Vse to se odraža tudi v družbi. Kako pričakovati od ljudi, da bodo zaupali oblasti, upoštevali pravila in spoštovali institucije, če jim oblast s svojimi ravnanji in dejanji kaže, da za vlado in njeno večino v Državnem zboru pravila enostavno ne veljajo, da za kršenje ali odmik od ustavnih načel, zakonov, demokratičnih standardov in moralnih vrednot ni treba odgovarjati, da integritete ni več? Vladna garnitura počasi vzpostavlja družbo klientelizma in korupcije, zarot, kaosa, izključevanja, neznanja, laži, iracionalnosti, sovražnega govora in sovraštva nasploh, nasilja, skrivanja. In to samo zato, ker večina v tej hiši tudi v realnem svetu ne želi ne slišati in ne videti, kaj se dogaja izven njihovega varnega in privilegiranega mehurčka. Če bi samo poskušali prebrati revizijsko poročilo Računskega sodišča, bi ugotovili, da je bila vlada v postopkih nabave zaščitne in medicinske opreme neučinkovita in je kršila zakonodajo. Kar 13 vladnih poslov pa je bilo zaradi suma kaznivega dejanja poslanih na policijo. A za večino v državnem zboru in vlado to ni dovolj. Kaplja čez rob zanje ni niti to, da je Ustavno sodišče zadržalo ali razveljavilo kar nekaj členov zakonov in odlokov te vlade. In teh vladnih odklonov, ki v demokratični družbi nimajo kaj iskati, je veliko. Preveč, da bi jih lahko v LMŠ spregledali in ob njih molčali. Na žalost smo prišli do točke, ko je večina v parlamentu in vladi pripravljena sprejeti razlago, da je za težave vlade kriva zarota globoke države, opozicija, Evropski parlament in konec koncev ljudje. Še več. Rešitev za odpravo njihovih težav vidijo v napadih na Računsko in Ustavno sodišče, medije in tožilstvo, vidijo v prevzemu policije, Nacionalnega preiskovalnega urada, Finančne uprave, da o Državnem svetu, ki se obnaša kot član vladne koalicije, ne izgubljam besed. V LMŠ smo vseskozi opozarjali in predlagali rešitve, ki pa jih vladna koalicija ni želela slišati, ker z njo nismo želeli podpisati sporazuma in se na ta način prikloniti vsemu, kar vlada Janeza Janše, Mateja Tonina in Zdravka Počivalška predstavlja in dela. Država je ujetnica nekaterih poslank in poslancev, ki ne želijo slišati opozoril, argumentov ter videti cele slike, s čimer ohranjajo vlado Janeza Janše. Na ta način ščitijo svoj položaj za vsako ceno. Tudi za ceno življenj, stisk ljudi, zavajanj, gospodarske škode in napačnih, prepoznih ali škodljivih odločitev. Zaradi svojega zatiskanja oči, kolegice in kolegi, ste in boste odgovorni za demontažo države, nepremišljeno zadolževanje, predvsem pa za visok koronadavek, ki ga že in ga bo še plačevala naša družba, predvsem ljudje. Še največji koronadavek na žalost plačuje naš prihodnost, otroci in mladi. Pa tudi tukaj ministrica za šolstvo in vlada preslišita vsa opozorila in dane predloge ter ne ukrepata. V LMŠ si bomo še naprej prizadevali, da ta škodljiva vlada pade, da se gre na volitve in da se v ospredje zopet postavi človeka, okolje, znanje in razvoj ter pravno socialno državo. Da se vrnemo v normalnost in stabilnost.

Hvala, predsednik. Spoštovani kolegice, kolegi! Predlog priporočila, ki smo ga vložile stranke demokratične opozicije je bil vložen kot konstruktiven poskus, da bi objektivno ocenili uspešnost nabav medicinske in zaščitne opreme, ki jo je vlada Janeza Janše nabavljala ob izbruhu pandemije covida-19. Priporočilo je vsebovalo šest točk. Prvič, da na podlagi revizije Računskega sodišča ukrepa. Da pripravi predloge sprememb in dopolnitev predpisov. Da okoliščine epidemije ne izkorišča za vzpostavljanje netransparentnih sistemov nabav, ki vodijo v korupcijska tveganja. Da sodeluje s pristojnimi organi pri izvajanju nadzora ter da prevzame politično odgovornost in nenazadnje ponudi opravičilo za tisto, kar je v teh težavnih okoliščinah šlo narobe. In narobe je šlo veliko stvari, spoštovane kolegice in kolegi. Vladajoči so na odboru gladko zavrnili vse predloge. Vladajoči iz strank SDS, SMC, Nove Slovenije in seveda podaljšane roke Desusa so na odboru naše predloge gladko zavrnili. Postavili so se na stališče, da je bilo pri nabavah medicinske in zaščitne opreme vse in popolnoma vse v najlepšem redu. Edina oteževalna okoliščina naj bi bila prazna skladišča, za katere se prikladno krivi preteklo vlado. Vztraja, da njihovo vzpostavljanje vzporednih sistemov odločanja, na primer medresorskih svetovalnih skupin in vladnih štabov, ni dodatno zapletalo preglednosti. Še več. Po vseh opravljenih razpravah se mi zdi, da tudi zares verjamejo, da minister ne le sme, ampak celo mora, kadar so razmere dovolj resne, prekršiti veljavna pravila, udariti po mizi, izbrati dobavitelje, zahtevati avanse in odločati o aneksih. Spoštovani! Ko so pred skoraj enim letom izbruhnila medijska razkritja o načinu, po katerem vlada kupuje zaščitno opremo, smo predlagali in vztrajali, da poskuša država nabaviti opremo sama pri proizvajalcih in brez posrednikov, tako kot je to storila večina držav. Na ta način bi se zagotovila preglednost in sledljivost poslov. Tisto, kar je še bolj pomembno, država bi sama nosila tveganja in imela odločitve v svojih rokah. Tako pa je tveganje in s tem tudi dobiček prenesla na zasebnike. Če so bili zasebniki v dovolj dobrih odnosih z vladajočimi, pa so jim ti zadevo še olajšali s telefonskimi klici, preplačili, s pregledom pomanjkanja referenc ali odkupom neustreznega blaga. Ko so se pojavile prve zahteve po preglednosti, je vlada skušala kritiko utišati s tem, da je v Državni zbor posredovala nepregledno goro dokumentov in poskušala parlamentu celo narekovati, kakšna priporočila naj sprejme, le sama ni bila pripravljena sprejeti nikakršne odgovornosti ali zaveze. Drugače so vladajoči ravnali, ko je Računsko sodišče končno začelo z delom. Takrat so se večkrat pojavili očitki o nedostopnosti in nepopolnosti ali celo skrivanju dokumentov, ki bi lahko potrdili ali ovrgli sume nepravilnosti. Vladajoči javno ves čas vztrajajo, da pri nabavi opreme niso storili niti najmanjše napake, da je vsakršno upoštevanje dobronamernih priporočil nepotrebno. Pričakovati kakršnokoli obžalovanje ali celo opravičilo od take vlade bi bilo v teh pogojih enako pričakovanju čudeža. Računsko sodišče je kljub vsem pritiskom in poskusoma blatenja korektno, kot vedno, opravilo svoje delo. Tudi zato velja za ena od redkih inštitucij, ki ji državljani še zaupajo. Vladajočim tudi to ni sveto. Po stari navadi so takoj po prejeti kritiki prešli v napad, v osebno diskreditacijo in blatenje ugleda ne le predsednika sodišča, temveč tudi same ustanove. Tudi danes govorijo in bodo govorili predvsem o grehih predlagateljev, sami so seveda brez madeža. Mnogo dejstev in razlogov v tej zgodbi nam še ni znanih, a tudi niso v naši pristojnosti. Razjasniti jih bodo pomagali organi pregona, ki bodo proučili kazensko odgovornost v vsaj 13 izpostavljenih primerih nabave medicinske in zaščitne opreme. Do tedaj je edini zaključek, ki ga vladajoči ne morejo preprečiti, jasna ugotovitev Računskega sodišča, ponavljam, jasna ugotovitev Računskega sodišča, da je vlada pri nabavi zaščitne opreme ravnala neučinkovito, ne glede na izjemne okoliščine in zatečeno stanje. Vprašanje, ki se pri tem postavlja, je, ali je vlada tak nepregleden sistem ustvarila namerno ali iz malomarnosti. V vsakem primeru je nastala raznovrstna škoda v preplačani in nedobavljeni ali neustrezni opremi in v javnih financah. Razjasnjevanje nepravilnosti, ki bi moralo obnoviti zaupanje v sposobnost države, da preiskuje tudi morebitne grehe vladajočih in se iz napak uči, pa zaradi odnosa vladajočih do dobronamerne kritike in konstruktivnih priporočil še dodatno načenja in ruši medsebojno zaupanje, zaupanje, ki ga v teh časih tako zelo potrebujemo. Zaupanje državljank in državljanov v politiko je zaradi tovrstnih ravnanj danes na izredno nizki ravni. Po našem prepričanju, spoštovani kolegice in kolegi, žal v veliki meri tudi upravičeno. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Besedo ima Edvard Paulič, pripravi se mag. Bojana Muršič. Predsedujoči, hvala za besedo. Na začetku bom citiral izjavo ministra Počivalška po objavi poročila Računskega sodišča. Takole je povedal: »Zame je pomembno, da v poročilu ni nobenega govora o korupciji, kot je napovedovala opozicija, temveč gre za sistemsko analizo, v kateri igra MGRT manjšo vlogo.« Za razliko od ministra pa je zame pomembno, da Računsko sodišče v poročilu zapiše besedno zvezo neučinkovitost 195-krat, neenaka obravnava 82-krat in netransparentnost 54-krat. Pri tem je potrebno pojasniti še tri stvari. Temeljna pristojnost Računskega sodišča je pregled in nadzor transparentnosti porabe javnih sredstev, zato ni v pristojnosti Računskega sodišča, da se opredeli, ali so bila katera od teh dejanj koruptivna ali ne. To spada v pristojnost Komisije za preprečevanje korupcije in ostalih organov. Ob tem moramo vedeti, da je za oškodovanje javnih sredstev dovolj netransparentno delovanje in pa neenaka obravnava ponudnikov, torej ne nujno ugotovljeno koruptivno dejanje. Neizpodbitno dejstvo pa je, da je Računsko sodišče preiskovalnim organom v zvezi s trinajstimi sklenjenimi pogodbami naznanilo sum kaznivih dejanj.

citiram: »Postopki javnega naročanja niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti.« In najmanj, kar nam to pove, je to, da je šlo pri teh nabavah marsikaj hudo narobe in da obstaja vsaj velik indic, da so bila javna sredstva oškodovana. Naj spomnim, aktualna vlada je takoj po nastopu prekinila ustaljene postopke naročanja, pristojnost prenesla na Zavod za blagovne rezerve, ki je sam opozarjal, da za ta dejanja ni strokovno niti kadrovsko usposobljen. Računsko sodišče o tem zapiše, citiram, »ko je Vlada centralizirala javna naročila, so manjkale dorečene strokovne podlage, na podlagi katerih se je odločalo, kateri tip zaščitne opreme se bo nabavljal in koliko ter kdo je pristojen za takšno nabavo«. Kasneje je bila kot pomoč zavodu ustanovljena medresorska delovna skupina, kasneje pa še ena delovna skupina na Ministrstvu za gospodarstvo. S tem ste po mojem mnenju dejansko ustvarili pogoje, ko je bil na papirju formalno za nabave odgovoren zavod, od strani pa so prihajali takšni in drugačni pritiski od ostalih deležnikov. Verjetno se vsi spomnimo znamenitega klica ministra Počivalška na Zavod za blagovne rezerve. Računsko sodišče zapiše, citiram, »razpršenost nalog in nedorečenost pristojnosti za izvedbo posameznih faz postopkov javnega naročanja sta prispevali k netransparentni obravnavi ponudb«. Jaz bom v nadaljevanju naštel samo nekaj dejstev, ki terjajo razmislek, po mojem mnenju pa tudi politično odgovornost. Skoraj polovica od 64 dobaviteljev je v Slovenijo pripeljala opremo, ki ni imela ustreznih certifikatov. Polovica pogodb, ki so bile sklenjene na podlagi ponudb, je bilo pomanjkljivih in niso vključevale bistvenih elementov pogodbe. 22 pogodb je bilo sklenjenih brez varnostnega preverjanja ponudnikov, čeprav je to zahteval protokol medresorske delovne skupine. Od 148 ventilatorjev, ki so bili kupljeni spomladi, se pravi v prvem valu epidemije, jih ob začetku drugega vala 110 ni ustrezalo za zdravljenje covidnih bolnikov. Se pravi, da 75 % nabavljenih ventilatorjev ob začetku drugega vala ni ustrezalo za zdravljenje covidnih bolnikov. Računsko sodišče v poročilu jasno ugotovi in tudi zapiše, da del ponudb sploh ni bil obravnavan. To seveda jasno kaže na selektivnost in na arbitrarnost pri izbiri dobaviteljev. Kar pa vsaj mene v poročilu najbolj bode v oči, pa je vplivanje oseb brez pooblastil. Pa vam bom citiral nekaj primerov iz poročila Računskega sodišča. Ponudnik je 14. 3. zavodu poslal ponudbo za zaščitne maske. Dva dni kasneje, se pravi 16. 3., je zavod v zvezi s to navedeno ponudbo prejel e-sporočilo fizične osebe, govorimo o predsedniku ene od neparlamentarnih strank, ki zapiše, pa bom citiral del tega elektronskega sporočila: »Po navodilu PV JJ ti pošiljam kontakt do takoj dosegljivih več kot 2 milijona zaščitnih mask v Turčiji.« Ta ista fizična oseba, se pravi predsednik neparlamentarne stranke, je dan kasneje, se pravi 17. 3., enemu od uslužbencev zavoda grozila z izgubo službe in naslednji dan, se pravi 18. 3., je zavod podpisal pogodbo s tem ponudnikom v vrednosti pol milijona evrov. Kar se tiče nabave ventilatorjev Računsko sodišče zapiše 4 pogodbe za dobavo ventilatorjev, ki so bile sklenjene na podlagi posredovanja uslužbenca MGRT in izsek iz tega elektronskega sporočila: »Prosimo za nujno potrditev in izvedbo naročil spodaj navedenih respiratorjev. Naročamo spodaj navedene respiratorje, cene in specifikacije navedene spodaj, nujno.« Dve pogodbi sta bili sklenjeni na podlagi posredovanja uslužbenca MGRT z navedbo, da je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdil ponudbo in naj zavod pristopi k čim prejšnji realizaciji posla s tem ponudnikom. Ena pogodba je bila sklenjena na podlagi posredovane ponudbe in prošnje uslužbenca MORS za realizacijo naročila. Ena pogodba je bila sklenjena na podlagi izrecne potrditve pridobljene ponudbe s strani vodje projektne skupine, ki za tovrstno aktiviranje ni imel pooblastil. To, kar sem vam prebral, so samo nekateri primeri sporočila Računskega sodišča. In če se za zaključek ponovno vrnem na začetek svoje razprave in na izjavo ministra Počivalška, ki je dejal, da zanj je pomembno, da v poročilu ni nobenega govora o korupciji, kot je napovedovala opozicija, temveč gre za sistemsko analizo, v kateri igra MGRT manjšo vlogo. Kaj za razliko od ministra o vlogi MGRT meni Računsko sodišče? Citiram: »Ocenjujemo, da je bil zavod pri obravnavi ponudb v položaju, ko bi moral kot gospodar postopka javnega naročanja ponudbe za dobavo opreme obravnavati povsem samostojno in neodvisno, v praksi pa je pri postopkih ob zavodu kot naročniku opreme sodelovalo še MGRT.« Konec citata. Po oceni Računskega sodišča, je Vlada zavod postavila v položaj, ko ni samostojno odločal vseh postopkih, čeprav je bil formalni nosilec nabav. Formalni krivec je bil zavod, dejstva oziroma vplivanja so prihajala od drugje. Glede odgovornosti zavoda Računsko sodišče zapiše, citiram: »Ne glede na navedeno formalno odgovornost, pa zavod ob poseganju Vlade in MGRT v postopke, ni mogel povsem samostojno določiti načina oziroma protokola glede obravnave ponudb, prav tako tudi ne pogojev za to, kdaj naj se ponudba in oprema štejeta za ustrezno.« In tukaj bom postavil piko. Hvala lepa. Besedo ima mag. Bojana Muršič, za njo pa bo razpravljal Boštjan Koražija. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Končno, končno imamo na mizi poročilo Računskega sodišča, ki obsega kar 251 strani dolgo poročilo. Zakaj začenjam svojo razpravo tako, kot sem začela, z besedo končno? Predvsem iz tega razloga, ker za nami so burni meseci razprav, odkritij, številnih polemik, preko komisij, odborov, interpelacij, pa tudi medijev in tudi, ne boste verjeli, ljudi, da moramo narediti vse, da izvemo, kaj se je dogajalo z nabavami zaščitne in tudi medicinske opreme. Ali so bila vsa ravnanja pristojnih v skladu s pozitivno zakonodajo? Ali je prihajalo do odstopanj? In res, poročilo Računskega sodišča kaže na to, da so razkritja medijev in tudi nas, poslancev, bila povsem upravičena. 5 revidirancev. 5 revidirancev: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarski razvoj, Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo, Zavod za blagovne rezerve. Vsi ti so bili neučinkoviti pri javnem naročanju nabave nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. Ampak ja, ta beseda je neučinkoviti, je zelo zelo omiljena. Če smo se v tistih turbulentnih časih naposlušali, kako so pristojni reševali življenja – kdo od teh je reševal življenja? Življenja so reševali zdravniki v bolnišnicah, nihče od vseh teh, ki sem jih naštela. Ampak ja, danes smo soočeni s kruto resnico. Žalosti me dejstvo, da pristojni ne priznajo, da so naredili napake. Čeprav je delati napake človeško, še posebej v teh izjemno izjemno težkih časih. Absolutno pa ni človeško izkoristiti položaja za izkoriščanje javnih sredstev na račun epidemije in stisk ljudi. Tukaj pa ni nobenega odpustka in pristojne institucije, se pravi Nacionalni preiskovalni urad in vsi ostali morajo opraviti svoje. Če smo se na začetku mandata naposlušali, da so bila skladišča Zavoda za blagovne rezerve prazna, bi bilo pričakovati, da bo minister za gospodarski razvoj končno priznal, da tudi on ni opravljal vestno svojega dela. Saj on je imel prvi indice, da se je v svetu pojavila pandemija, da je treba nemudoma zagotoviti dovolj zaščitne opreme. A ne, minister Počivalšek se je takrat raje ukvarjal sam s sabo, s svojo stranko, kot da bi opravljal delo, za katerega je bil plačan. Najbolj ironično je to, da so nam pristojni nenehoma zatrjevali, da so ravnali v skladu z zakonodajo ter da prejudiciramo, ko smo navajali sume. In to se je nadaljevalo tudi prejšnji teden oziroma 14 dni nazaj na Odboru za gospodarstvo, ko je državni sekretar navajal, da je obravnava tega poročila preuranjena, da niso naredili nič narobe, pa spet se pojavljalo, da so bila skladišča prazna. Ampak državni sekretar pozabi, da je minister Počivalšek že – od kdaj minister? Edini v tem poročilu Računskega sodišča je tisti, ki se ni zamenjal. Tukaj se pa resnično lahko vprašam. Zato bi bilo takrat na Odboru za gospodarstvo pa tudi danes bolje, da bi državni sekretar ostal tiho, vzel na znanje ugotovitve Računskega sodišča in poskrbel, da se takšna šlamastika nikoli več ne bi zgodila. Vsaj jaz bi tako ravnala. Danes je sicer zgolj in samo v uvodu povedal to, kar je pač povedal oziroma je prebral. Ampak ne gre tu kritika na državnega sekretarja, tu gre kritika predvsem na ministra za gospodarstvo. Jaz bi danes pričakovala, da bi sedel med nami in zagovarjal to poročilo oziroma se zagovarjal tako, kot je treba. Ne pa da v bistvu pošlje državnega sekretarja, ki po vsej verjetnosti kaj dosti pri vsem tem poslu niti ni imel. imel. Iz vsega zapisanega v poročilu in do sedaj povedanega, začenši s Komisijo za nadzor javnih financ, ki je pokazala, da je dimenzija vseh domnevnih nepravilnosti in okoriščenja še toliko večja in globlja, kot sem nam je na prvi pogled sploh zdelo, kar dokazujejo vloženi predlogi za sum storitve kaznivega dejanja pri 13 pogodbah. To dokazujejo. Seveda bomo videli, kakšen bo na koncu tudi izplen. Za neučinkovitost pri izvajanju postopkov javnega naročanja pri sklepanju pogodb za dobavo zaščitne in medicinske opreme so poleg zavoda, ki je bil formalno določen za naročnika opreme, soodgovorni seveda tudi Vlada Republike Slovenije, Urad Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, tudi projektne skupine, ki so se nekako ustanavljale in pa tudi zunanji deležniki, ki so sodelovali v okviru medresorskih delovnih skupin in tudi zunaj nje. Pri Zavodu za blagovne rezerve je bilo ugotovljeno, da je ravnal neučinkovito. Prejemal in razdeljeval je opremo, za katero ni bilo izkazano, da ustreza veljavnim predpisom in standardom. V primeru pogodbe za dobavo 220 ventilatorjev ni poskrbel za izvedbo pogodbeno določenih kontrol prevzema celotnega dobavljenega blaga. Tako so te bolnišnice prevzele skupno 40 ventilatorjev, ne da bi kakovostni in količinski pregled blaga potrdila pooblaščena kontrolna hiša zavoda za blagovne rezerve. Z opustitvijo ustreznih kontrolnih postopkov je prispeval k temu, da je bilo razdeljeno ter uporabljeno tudi blago, ki uporabnikom ni zagotavljalo ustrezne ravni varovanja zdravja in varnosti. Resnično se vprašaš, kam vse skupaj to pelje. Ni zagotovil rednega spremljanja izvajanja pogodb in v primerih kršitev ni ažurno ukrepal, s čimer je prispeval k neenakopravni obravnavi dobaviteljev opreme. Tudi na to smo opozarjali in v poročilu v poročilu se to tudi izkazuje. Ministrstvo za zdravje je sicer v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje učinkovito sproti in celovito spremljalo razvoj širjenja covida-19, vendar pa se na pridobljene informacije in opozorila ni dovolj učinkovito odzivalo, saj ni pristopilo k ugotavljanju zalog in k sistematičnemu ocenjevanju potreb. Ker je bilo toliko govora tudi o razpoložljivosti ventilatorjev, je k ugotavljanju števila razpoložljivih ventilatorjev Ministrstvo za zdravje prvič pristopilo sicer 3. 2. 2020, vendar je prvi celostni seznam pripravilo šele 31. 3. 2020, to se pravi malo manj kot dva meseca. Med tem pa so 18 dni prej nabavili nabavili dva ventilatorja in 13 dni prej sklenili 4 pogodbe za dobavo 326 ventilatorjev. Zakaj? K ugotavljanju zalog zaščitne opreme v bolnišnicah so pristopili 19. 3. 2020, za zdravstvene domove

Bila je nepopolna evidenca o stanju zalog zaščitne opreme, pri uporabnikih opreme na področju zdravstva ni bila zanesljiva podlaga za realno ugotavljanje potreb po dodatnih nabavah zaščitne opreme. Veliko je tega zapisanega v samem poročilu, zato po mnenju Računskega sodišča vsi ti revidiranci: Vlada, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarski razvoj, Ministrstvo za obrambo, Zavod za blagovne rezerve, vsak seveda v okviru svojih pristojnosti, niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. Postopki javnega naročanja niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti, enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi. Seveda pa se je učinek takšnega ravnanja ob opustitvi natančnega ugotavljanja zalog opreme in ustreznega ocenjevanja ponudb po opremi odrazil tudi v tem, da je bila iz državnih blagovnih rezerv nekaterim uporabnikom razdeljena neustrezna zaščitna oprema oziroma ventilatorji, ki ob razdelitvi bolnišnicam niso bili primerni za takojšnje zdravljenje covidnih bolnikov. Moram se še dotakniti tega in še danes ne morem verjeti svojim očem, da so bile dobavljene tako imenovane maske z gumicami v višini 80 centov za kos. Kje so danes te maske? Te maske danes ležijo v skladiščih. Zakaj? Koliko denarja smo porabili za to? Veliko denarja. Če že ne drugega, vsaj vladni predstavniki bi jih lahko imeli na sebi in bi jih lahko uporabljali. Ne vem, zakaj tega ne naredijo. Zakaj ne, vam povem. Zaradi tega ker se jih ne da nositi. Ne da se jih nositi, ker režejo za ušesi. O tem smo veliko se pogovarjali na Komisiji za nadzor javnih financ in na Odboru za zdravstvo. Ampak kaj bomo s temi maskami, z gumicami v skladiščih, kjer ležijo? Koliko denarja smo plačali? To so vprašanja in tukaj bi se morali res vprašati kam je šel davkoplačevalski denar. In 80 centov za komad maske z gumico! Pa ne se hecati, In res bi bil čas, da se že enkrat naučimo, da tudi v izjemnih in izrednih okoliščinah ne moremo in ne smemo razveljaviti pravil, ki veljajo za vse. Čas bi bil tudi, da se po 30 letih naučimo, da mentaliteta amaterskega »rihtanja« poslov v naši državi nima mesta. Ključne ugotovitve kažejo na to, da odgovorni, namesto da se brijejo norca iz naših ljudi, se posmehujejo vsem našim vprašanjem, kam in za in za kaj je šlo na stotine milijonov našega denarja, prevzamejo odgovornost in le tako povrnejo dostojanstvo, vsaj tistega nekaj malega dostojanstva, ki so ga s svojim pogosto abotnimi in žaljivimi nastopi, tviti objavami odvzeli in poteptali našim ljudem. Prevzemite že končno enkrat odgovornost! Hvala lepa.

te vlade oziroma tudi operativnosti te vlade. In to je, da se zelo slabo znajdejo v kriznih razmerah, žal, kar je, bom rekel, v takem času, kot smo ga doživljali oziroma ga še doživljamo, ne samo, da ni dobrodošlo, ampak je nedopustno. V takšnih kriznih situacijah se tudi pokaže in izkaže, kdo je sposoben voditi in tudi kdo je sposoben, bom rekel, voditi v pravo smer. Ne samo voditi nekam, ampak voditi kam.

šov s tem prelaganjem odgovornosti z enega na drugega, pa z Ministrstva za gospodarstvo na Vlado, pa z Vlade na Ministrstvo za gospodarstvo, pa na Zavod za blagovne rezerve, pa potem še projektna skupina, pa še medresorska delovna skupina. Situacije, kakršna je ta covid situacija oziroma situacija koronaepidemije, dejansko zahtevajo hitre, jedrnate, čiste in predvsem uspešne in učinkovite rešitve. Na to je tudi v bistvu to revizijsko poročilo Računskega sodišča opozorilo.

Vlada in tudi predsednik vlade, vsi bodo morali priznati in tudi enkrat javno priznati to pred nami vsemi, ker to bi bilo ravno tisto najbolj krščansko od njega, da bi priznal, da se je zmotil in naredil napako in da se opravičuje.

da pač vse odločitve niso bile v redu oziroma da večji del odločitev ni bil v redu oziroma ni bil ob praven času na pravem mestu oziroma so bile odločitve popolnoma napačne in predvsem, na kar tudi revizijsko

Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretarji, kolegice in kolegi! Ko sem poslušala danes stališča poslanskih skupin, lahko rečem, da mogoče sem dobila jaz sama občutek, da niso vsi ravno šli skozi celotno poročilo Računskega sodišča res je, 234 strani ima, zato ker enostavno beseda, ki tudi je na začetku samega sklica in je naslovljena na »neučinkovito« lahko rečem, da ko sem prebirala tudi priporočila in tudi samo poročilo oziroma tudi obrazložitve, nisem zasledila ravno te besede »neučinkovito«, ker dejansko se je zadeva nanašala predvsem na ugotavljanje stanja, ki se nanaša na leto 2016 oziroma leto predvsem na državni načrt za nalezljive bolezni iz leta 2016 in obvladovanje tveganja za nesreče iz leta 2018. Lahko rečem, da se mi zdi, če to zadevo preučite in preberete, lahko vidite, da enostavno je resnica ta, da nihče ni mogel predvideti ne leta 2016 in ne leta 2018 nekaj, kar se ni poznalo in se ni predvidelo, kaj se bo zgodilo. Seveda je šlo v tem primeru za nov virus, nepoznan virus in nekih protokolov, ki bi predvidevali, kaj se zgodi ob pojavu takega virusa, ni bilo mogoče predvideti. Seveda so se v juliju 2020, tako tudi piše v tem poročilu Računskega sodišča, zadeve popravile, dopolnile, tudi dorekli

pa si glede na priporočila, glede na poročilo upam trditi, da poznamo in predvidevamo lahko en del tega časa, te korone, glede tudi na mednarodne razsežnosti, ker vemo, da ima ta epidemija mednarodno razsežnost, in na razmere in na ukrepe tudi v posameznih drugih državah. Jaz pa upam, da se vsi tukaj strinjamo in zavedamo, da je vsaka mutacija tega virusa za vse nas, za celo človeštvo, za vse družbe tega sveta nov izziv. Nov izziv, ki ga ponovno ne moremo v celoti opredeliti v v vseh protokolih, kot sem dejala, v protokolih državnega načrta za nalezljive bolezni in tudi obvladovanje tveganja.

opisoval, kako se je dogajalo. Jaz sem dobila takoj, ko je kolega to izvajal, na mail tudi to, kako je poslanec LMŠ lobiral za nek posel na Onkološkem inštitutu. Pa mi je nerodno to ponavljati, ampak hočem povedati, vatli za vse enako. Ne želim s tem preveč, bom rekla, nadaljevati, zato tukaj končam. Kar se mi zdi zelo pomembno pri vseh teh podatkih, ki jih je izjemno veliko, je to, kar tudi na strani 39. Računsko sodišče zapiše, da na podlagi

v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in NIJZ izdelala oceno ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni 2016. S tem bi država, če bi po naši oceni bilo po izvedenih dokumentih smiselno natančno določiti, kdo in kako naj pri ukrepanju za obvladovanje nalezljivih bolezni uporabi izdelano oceno nevarnosti ogroženosti, zagotovila, da bi bilo ob izbruhu nalezljive bolezni vsem deležnikom jasno, kako ravnati v izrednih okoliščinah, kot je epidemija nalezljive bolezni. Računsko sodišče je poudarilo, da se ni dalo predvideti izrednih okoliščinah, v katerem se je znašla znašla trenutna vlada. In seveda en dan, ko je nastopila, in drugi dan, ko je vzela stvari v svoje roke, praktično protokoli niso zdržali. Citiram na strani 40: »Ugotovili smo, da državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za nesreče 2018 ne vključuje ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za primer epidemije nalezljivih bolezni, kot je covid-19 in podobno, pač pa vključuje oceno za primer epidemije gripe.« Se pravi, da vsi načrti, ki so bili narejeni v letu 2016 in v letu 2018, Računsko sodišče zapiše tukaj notri, da so bili narejeni in vsebujejo oceno za primer epidemije gripe. Mi pa, mislim, da še vedno se vsi zavedamo, da to ni gripa, čeprav se je govorilo na začetku v marcu 2020, da je to malo bolj resna gripa, ampak da je to vendarle virus, ki ga ves svet ni dovolj dobro poznal in ga še vedno ne poznamo, ker tako hitro mutira. Seveda so pa določeni kriteriji poznani, kako nastopi in kakšni so zapleti. Na strani 42 državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni govori sledeče, citiram: »Državni načrt za nalezljive bolezni 2016, ki ga je izdelal Urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in NIJZ ter drugimi ministrstvi in vladnimi službami, je je veljal do 23. 7. 2020, ko je vlada sprejela nov državni načrt za nalezljive bolezni, ki je nadomestil prejšnjega. Ugotovili smo, da sta oba državna načrta pripravljena za več vrst nalezljivih bolezni, pri čemer se noben od načrtov ne osredotoča na ukrepe, ki bi bili specifični za posamezne vrste nalezljivih bolezni.« To govori točno to, da je težko predvideti, kaj se bo v prihodnje z mutacijo virusa dogajalo. Imamo tudi priporočila, ki ste jih mogoče premalo omenjali ali pa jih do sedaj vsaj v stališčih nisem slišala. Priporočila Vladi Republike Slovenije so nekako razdeljena na štiri enote. So priporočila Vladi Republike Slovenije, potem so priporočila Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve. Praktično na treh straneh so priporočila in sem res pričakovala, da se bomo pogovarjali o teh priporočilih. Eno pomembnih priporočil Vladi Republike Slovenije je, da naj prouči, kako bo v novem nacionalnem programu določila izhodišča za obvladovanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, ter da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Morsom in Ministrstvom za zdravje prouči, ali naj se potrebe po blagu, se pravi opremi, ki ga deležniki v izrednih okoliščinah nujno in nemudoma potrebujejo, načrtujejo v posebnem dokumentu in ne v petletnem programu blagovnih rezerv, pri tem naj prouči tudi, kateri deležnik naj bo zadolžen za vodenje take evidence v skladu z rezultati analize, naj pristopi k ustreznemu ukrepu, če presodi, da je to potrebno. In so še ostali deležniki in priporočila navedeni. Zdi se mi, da se mi, da vedno, ko slišimo o priporočilih, jih vsak vzame z dovoljšno mero zavedanja, da so priporočila narejena zato, da se odpravijo morebitne napake ob naslednjem pojavu kakršnekoli epidemije. Ministrstvu za zdravje priporočajo, naj prouči, ali bi bilo od posameznih relevantnih uporabnikov opreme v okviru zdravstvenega resorja smiselno sistemsko zahtevati zagotavljanje strateških zalog zaščite in medicinske opreme ter vodenje evidenc in sporočanje podatkov o strateških zalogah te opreme, ter naj v skladu z rezultati analize pristopi k ukrepanju, če bo potrebno. Se pravi, da so dali priporočila, da je potrebno pogledati, kaj bi bilo smotrno oziroma na kakšen način bi bilo bolj smotrno zagotavljati strateške zaloge zaščitne opreme. Tudi ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo priporočajo, da določi pogoje oziroma kriterije, na podlagi katerih minister, pristojen za preskrbo, odloča o podaji soglasij k izbiri proizvajalcev oziroma pridelovalcev in trgovcev. Se pravi priporočila. In še ostala so, jaz sem jih zdaj samo nekaj naštela. Verjamem, da bo o teh priporočilih priporočilih današnja razprava tudi v prihodnje tekla, kar se mi zdi, da je tudi smisel Računskega sodišča. Smisel poročila Računskega sodišča je ravno v priporočilih, kaj priporoča, da Vlada opravi oziroma da odpravi morebitne težave na posameznem področju, kjer so bila ozka grla v tokratni zadevi. zadevi. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve je v času epidemije doletelo: prvič, okužbe; drugič, premalo ljudi. In mogoče niso imeli izkušenj, tako kot marsikdo izmed nas, kako delati in postopati v kriznih razmerah. Zelo malo je verjetno med nami ali pa v Sloveniji ljudi, ki so krizni menedžerji, ki so izkušeni, imajo izkušnje, so usposobljeni, imajo znanja, pristope in poznajo orodja, kako postopati v kriznih situacijah, s katerimi smo se srečali. Zato je Zavodu Republike Slovenije recimo prvo priporočilo, ki ga imamo v tem poročilu, da sprejme notranje akte, ki podrobneje določajo postopke javnega naročanja pri izvajanju postopkov urgentnih nabav blaga osnovne preskrbe. Se pravi, da morajo vzpostaviti sistem, s katerim bo zagotovljeno naročeno blago izključno na podlagi upoštevanja podatkov o obstoječih zalogah opreme v državnih rezervah in pri uporabnikih, in na podlagi ocen potreb po blagu vzpostaviti sistem, s katerim bo zagotovljeno naročanje blaga izključno na podlagi predhodno potrjenih potrebnih karakteristik blaga, poskrbeti za uveljavitev postopkovnika, ki bo natančno določil, kdo in na kakšen način naj v primeru izvajanja nabav v izrednih okoliščinah stalno preverja izpolnjenost kumulativno določenih pogojev za uporabo postopka javnega naročanja, in seveda še ostala priporočila. Se pravi, da je Računsko sodišče tudi glede tega, da je treba sprejeti notranje akte, spoznalo v tem priporočilu, da so bile ravno blagovne rezerve tisto ozko grlo, ki je dejansko povzročilo – seveda, če je nekje ozko grlo – da nekega pretoka ni, ali pa rečemo, da so začele, žal, na nek način domine padati. Na tem področju Na tem področju lahko rečemo tudi – pa se verjetno ne boste strinjali z mano – hvala vsem tistim, ki so bili pripravljeni in so delali, da so zagotovili v določenem, kratkem času dovoljšnje število potrebne zaščitne opreme tako za domove starejših občanov kot za bolnice, kot za vse ostale ljudi, da smo lahko dobili maske. O tem, kar sem danes poslušala, predvsem predlagatelja Pavšiča, moram reči, da se ves čas vrtite v enem in istem krogu, da ste ostali še vedno eno leto nazaj in še vedno pogrevate določene zadeve od takrat. Res sem pričakovala intenziven povzetek poročila Računskega sodišča, pa o tem ni bilo v nobenem stališču oziroma predstavitvi veliko povedanega. Razen, še enkrat poudarjam, kolega je citiral, mislim, da s strani 18, če se ne motim, po tem, kar sem zasledila. Ampak poglejte, jaz sem tudi zdajle dobila tale izpisek / pokaže Dnevnika, kako so najeli svetovalca po priporočilu. Se pravi, enake vatle za vse, nikogar nismo takrat nabijali na križ. In ja, motiti se, pravijo, je človeško. Slišala sem, bom rekla s svoje leve, pozive, kristjani morate obžalovati – ja, res je – in tudi trdni sklep sprejeti,

retorika bila drugačna. Želim si, da bi vendarle spoštovali drug drugega in tudi zadeve, ko pridejo tako, kot je danes to priporočilo, objektivno prikazali. To so moje želje. Hvala.

Sam bom začel z delnim insertom iz tega poročila, in sicer sledi naslednje: »Računsko sodišče je Vladi, Ministrstvu za zdravje, MGRT in Zavodu podalo vrsto priporočil za izboljšanje podlag, na katerih naj bo v primeru izrednih okoliščin vzpostavljen učinkovit sistem ugotavljanja zalog blaga, se pravi opreme, ocenjevanja potreb po blagu, opremi ter postopek sprožitve in izvajanja nabav blaga, ki ga je treba nemudoma razdeliti uporabnikom.« Mislim, da te ugotovitve Računskega sodišča preprosto ni v ničemer izpodbijati, je pravilna ugotovitev, vendar se je treba soočiti z neko zelo kruto realnostjo. Ta ugotovitev Računskega sodišča samo ugotavlja tisto, s čimer so vlade Republike Slovenije od leta 2017 do marca 2020 bile seznanjene da Republika Slovenija ni pripravljena na izredne razmere ob nastopu epidemije. Žal v razpravah to preprosto sploh ni izpostavljeno, je pa neizbežno dejstvo. Če grem na samo revizijsko poročilo, učinkovitost nabav zaščitne opreme in podobno, ker je seveda politična razprava. Računsko sodišče na svoji uvodni, začetni strani zapiše naslednje: »Poslanstvo Računskega sodišča.« In sicer: »Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnost o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev.« Absolutno to v celoti drži in tudi sam močno to podpiram. Vendar v napisanem poslanstvu ni nobenega elementa, da bi lahko govoril, če govorim v svojem imenu, o tako imenovani politični agendi, kot se je zgodila pred konkretno objavo tega poročila. Poslanstvo Računskega sodišča ne bi smelo biti orodje za politično obračunavanje, še posebno, če sam postopek v tem konkretnem primeru še ni zaključen. V nadaljevanju bom temu prav gotovo namenil še nekaj besed. Zato nas predstavnike zakonodajne veje oblasti še toliko bolj zavezuje tako imenovana objektivnost, na katero se je sklicevalo Računsko sodišče. Ali v tem primeru lahko sploh govorimo o tako imenovani pravi objektivnosti tega sodišča, če postopek, kot sem že omenil, revizije nabave zaščitne in medicinske opreme sploh še ni zaključen? Kajti še vedno smo v odprtem času glede odzivnega poročila in lahko rečem, da je možno, da se v tem odprtem devetdesetdnevnem roku določene ugotovitve, ki jim ne nasprotujem,

novinar ali novinarji zapišejo naslednje: »Ne pomnimo, da bi kateri od predsednikov sodišča zaupno poročilo v funkciji političnih potreb javno komentiral.« Nadalje drugi: »Ne pomnimo niti, da bi v fazi nastajanja revizijskega poročila kateri predsednik sodišča javno govoril o pogodbah, katerih okoliščine so takšne, da bi lahko bili zaznani sumi storitve kaznivih dejanj. Kazenskih ovadb pa sodišče ob tem na sodišče ni podalo.« Iz tega si dovolim narediti nek zaključek, in sicer da je Računsko sodišče od svojega nastanka pred dobrim četrtstoletjem s svojo držo gradilo svoj veliki ugled, je pa ta ugled predsednik Računskega sodišča grobo zlorabil v politični interes sedanje opozicije opozicije KUL. Če sem mogoče še malce bolj konkreten, kar se samega revizijskega poročila tiče. Ne bom se spuščal v te stotine ali več sto strani konkretnih ugotovitev. Mene bolj zanima tako imenovani zaključni del revizijskega poročila, in sicer poglavje pet. Kot sem že omenil, 90 dni od prejetja. Če vzamem datum 17. marec 2021, ko je datirano to revizijsko poročilo, se ta rok izteče šele 17. junija 2021. Kot rečeno, še enkrat poudarjam, govorim o predložitvi odzivnega poročila s strani Vlade Republike Slovenije in Zavoda za blagovne rezerve. Dejstvo je, da se glede zapisanih ugotovitev, vezanih na učinkovitost nabave zaščitne in medicinske opreme pri obvladovanju širjenja virusa covid,

Zato mi je v tem primeru na mestu vprašanje, zakaj tako hitenje in alarmantno predstavljanje neučinkovitega sistema nabave zaščitne in medicinske opreme, kot rečeno, v času epidemije. Razumem pa, da je to dejansko nek politični obračun podpisnikov današnje seje s sedanjo vlado. Popolnoma legitimno. Vendar sem na stališču, da je podpisnikom današnje seje malo mar za objektivno in realno stanje, v katerem se je znašla Republika Slovenija v letu 2020, govorim o začetku leta, glede samega covida. Kot že nekajkrat omenjeno, okoliščine izrednih razmer, tukaj bom poudaril, izrednih razmer ne samo v Republiki Sloveniji, tudi na svetovnem trgu, glede povpraševanja, ponudbe in dobave zaščitne opreme, to je še kako povezano z zaščito ljudi, prebivalcev Republike Slovenije. Neizbežno in neizpodbitno dejstvo pa je, da je takratni predsednik Vlade v začetku leta 2020 odstopil, pustil za sabo popolno nepripravljenost Republike Slovenije na covid-19 in to preprosto prepustil drugim. To je tista druga plat, ko se že pogovarjamo o političnih razpravah, zakaj je to tako in drugače.

V šestih točkah se Vladi Republike Slovenije priporoča zgolj in samo, da prouči aktivnosti in ukrepe, da bi Republika Slovenija bila predhodno pripravljena na izredne razmere ob nastopu tako imenovanih epidemij, kot sem tudi že uvodoma omenil. O predlaganih kakršnihkoli drugih ukrepih zoper osebe, ki so bile nosilci aktivnosti, o čemer je toliko govora v teh političnih razpravah, pa Računsko sodišče preprosto ni nič spregovorilo. Zato ne morem mimo ugotovitve, da je minister za gospodarstvo očitno glavni talec očitkov glede neučinkovite nabave. Jasno, v ta namen je ustanovljena tudi parlamentarna preiskovalna komisija. Vendar je v zapisanem priporočilu Računskega sodišča, ki je namenjeno tudi ministrstvu za gospodarstvo, temu namenjena zgolj ena točka. Kar pomeni, da, spoštovani predlagatelji, ki ste v teh političnih razpravah želeli degradirati ministra Počivalška, ravno zaradi priporočila Računskega sodišča močno zvodeni vaša politična namera oziroma agenda. Prav gotovo pa vas napotuje predvsem na osebe, to se pravi Ministrstvo za zdravje in Zavod za blagovne rezerve.

takrat, govorimo o začetku 2020, reševanje življenj izključno v pristojnosti zdravnikov. Nesporno. Ne želi pa se izpostavljati, da so ti isti zdravniki opozarjali, da nimajo niti zase zaščitnih sredstev, kaj šele za svoje zdravstveno osebje. In kako bi potem oni oziroma kako so lahko oni reševali življenje drugih, če tudi sami niso imeli možnosti zaščitnih sredstev? Tukaj je treba za to objektivnostjo tudi v politični razpravi imeti neko dozo razumevanja. Strinjam pa se, da bi kakšne zadeve morda lahko bile tudi optimalnejše, ampak glede na stanje, kakršno se je pojavilo v Republiki Sloveniji, je to pač odraz tega. Zato ni krivda in ni krivica in ni korektno, da se spravi zgolj na eno osebo. Hvala lepa.

danes tukaj! Danes govorimo o nabavi opreme, medicinske opreme in zaščitnih sredstev oziroma govorimo o ugotovitvah Računskega sodišča. Dejstvo je, da v tem dokumentu, v tem poročilu piše, razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje in seveda Zavod za blagovne rezerve pri nabavah niso bili učinkoviti. To je ugotovitev Računskega sodišča. Kaj pomeni, da niso bili učinkoviti? Jaz domnevam, da bi lahko to opremo kupovali ceneje, bolj učinkovito, z manj javnega denarja. Kaj je bilo nezakonitega v teh poslih, ugotavljata policija in tožilstvo, in jaz upam, da bosta to stvar pripeljala do točke, ko bomo to lahko ugotovili. Se strinjam, bile so izredne razmere in Slovenija na te izredne razmere ni bila pripravljena. Ampak treba je povedati, da na izredne razmere ni bil pripravljen pravzaprav cel svet. Tako da izgovarjati se na prejšnje vlade, kaj smo, česa nismo, kaj bi morali narediti pa bi bilo bolje – jaz sem prepričana, da ne bi bilo popolnoma nič drugače ne z zalogami zaščitne opreme ne z medicinsko opremo, če bi ta ista vlada že takrat vodila državo, ker je dejstvo, da na izbruh tega virusa cel svet ni bil pripravljen. Se mi pa postavlja kar nekaj vprašanj. Vsak dan gledamo semaforje po televiziji, in kot jaz razumem, je 200 intenzivnih postelj neka magična meja, ki je naj ne bi presegli, če želimo zagotoviti zdravje vsem. Zakaj, zakaj za vraga smo potem šli nabavljat 400 in več ventilatorjev? Zakaj, če imamo mejo 200? Potem imamo recimo mejo 400 pa lahko zrihtamo, da bo 400 ljudi oskrbljenih.

ko rečem 400 in več, je samo to, kar je šlo prek Zavoda za blagovne rezerve, se pravi, bolnišnice so tudi same – me zanima in bi bila zelo vesela, če bi dobila odgovor, koliko imamo v tem trenutku

O maskah ne bom zgubljala besed, ker je bilo o tem povedanega ogromno. Ampak, spoštovane kolegice in kolegi iz koalicije, dejstvo je, da ste ta boj z epidemijo zavozili. To je dejstvo. Napak, ki so bile narejene, se na žalost ne bo dalo nikoli več popraviti. Največ, praktično največ, med prvimi tremi na svetu po umrlih zaradi covida smo. Imeli smo najdlje zaprte šole. Kaj smo s tem naredili našim otrokom? Se kdaj vprašate? O policijski uri, ki je zdaj ukinjena, ugotovimo po 174 ali 173 dneh, da to sploh ni bil predlog stroke, si to pač zaželeli, da je mogoče presija na ljudi še malo večja. Da ne govorim o raziskavi, ki naj bi dokazala, da maske na prostem sploh niso potrebne. Mi pa maske danes gor, jutri dol, pojutrišnjem spet gor pa tako naprej. To ljudi dela nesigurne, to ljudi na nek način spravlja v to, da potem tudi tistih ukrepov, ki so potrebni, in mi jih vedno zagovarjamo in prosimo, da jih upoštevajo, pač ne upoštevajo. Sprejemali ste ukrepe brez podlage v stroki. Kar nekaj takšnih je bilo in nabava opreme je pri tej zavoženi poti na žalost samo prva v nizu. V petek bomo imeli odbor za zdravstvo, kjer se bomo pogovarjali o nabavi oziroma bolje rečeno o nenabavi cepiv. Tudi tukaj bo treba dati odgovor, kdo se je odločil, zakaj se je odločil, kakšni argumenti so bili. Skratka, to so stvari, ki ljudi zanimajo. Ampak veste, kaj je pa ob vsem tem zame, ko gledam to, najbolj žalostno? Da kadarkoli Slovenijo vodi ali je največja vladna stranka SDS, pusti za sabo pogorišče. Kadarkoli. Bom izpustila tisto prvo, ko niste čisto vodili pa ste orožarsko afero sproducirali, ampak v drugi vladi je bila Patria in je bila izkopana bančna luknja. Nekaj let smo potrebovali, da smo Slovenijo spravili nazaj na zeleno vejo. Kako se je končala Patria, tudi cela Slovenija dobro ve. V drugi vladi, ki je bila na srečo kratkega veka, ste se lotili ideološkega zniževanja pravic vsepovprek. Prvič in na srečo zadnjič v zgodovini ste določenim upokojencem za 25 tisoč odstotkov znižali pokojnine, zato, ker pač niso barve, ki bi vam bila všeč. In na koncu, namesto da bi se ukvarjali s sanacijo države, ste začeli v našo državo klicati trojko. Ta, tretji mandat pa mislim, da bo legendaren po napakah, ki so bile narejene. ki so bile narejene. Bistveno raje bi danes sedela tukaj in govorila, kako smo uspešno premagali boj z epidemijo, ampak ga nismo. Nismo drugega vala premagali uspešno, bili smo res najslabši v marsikateri kategoriji, in se bojim, po današnjih številkah, da tudi tretji val, v katerem smo, ne bo premagan tako uspešno, kot smo mogoče verjeli še včeraj. Zakaj? Zato ker je bil predlog stroke, da državo za 10 dni popolnoma, ampak popolnoma zapremo, mi smo pa naredili neko mešanico, kjer je, mislim da, po podatkih, ki so nam na voljo, 6 ali 8 % ljudi delalo od doma, vse ostalo se je delalo na delovnih mestih, zaprli smo, ne vem, 20 % trgovin, vse ostale so bile odprte. Kako naj potem ljudje vedo, da je stvar resna? Kako naj vedo, da je res treba stvari

To pa kolegici, ki pravi, da moramo imeti iste vatle za vse: jaz se zelo strinjam in logično je, da država v takih situacijah intervenira in pomaga, absolutno, ampak leta 2013 smo bili po vaših besedah tik pred kolapsom, pa je javni dolg na Slovenca znašal nekaj več kot 12 tisoč evrov, danes je ta javni dolg 18 tisoč evrov, več kot 18 tisoč evrov. Policija bo opravila svoje delo, ampak če se ozrete malo v Evropo, bom rekla, vaša sestrska stranka v Nemčiji je znala narediti red pri tistih, ki so na zakonit način služili pri zaščitni opremi. Posebej poudarjam, zakonit način. Pa so znali povedati, da to ni prav, so znali povedati, da epidemija in boj z virusom ne smeta biti razlog in prostor za vojno dobičkarstvo kogarkoli v Tisti, ki je prebral to poročilo Računskega sodišča, lahko notri najde ogromno ogromno stvari. Če bi se ta vlada res ukvarjala z epidemijo, ne pa z uničevanjem STA, medijev, s sadnimi jogurti in podobno, bi v naši državi epidemijo lahko spravili v okvire, tako kot v drugih državah. Iskreno vam povem, da mi je žal, žal mi je, da vam je pri tem boju z epidemijo spodletelo. Prepričana sem, da vi, ker vam ljudje ne zaupajo več, tega boja z virusom na tak način ne boste mogli dobiti. Žal mi je, da bomo v petek spet sedeli tukaj in se pogovarjali o še eni katastrofalni stvari, nabavi oziroma nenabavi cepiv.

same. Na tista vprašanja, ki sem jih postavila, pa mogoče vseeno, če lahko dobim odgovor. Še enkrat. Koliko v tem trenutku pravzaprav v naši državi imamo

šli. Zakaj in kdo se je odločil, da jih bomo nabavili toliko, kot jih bomo nabavili? Pa mogoče še ena stvar, na katero sem jo pozabila. Vlada se je odločila, da je to dala delati Zavodu za blagovne rezerve, ki ni imel ne kadra in ne referenc. Ministrstvo za obrambo, na primer, ima ogromno nabavno službo. Veste, kje so bili ljudje v času prvega vala, ljudje iz te službe? Na čakanju. Na čakanju. Namesto da bi jih koristno uporabili pri tako pomembni stvari, kot je bila, se strinjam, nabava ventilatorjev oziroma medicinske opreme in zaščitne opreme. Hvala lepa.